Ovim smo došli do kraja slobodnih rasprava i prelazimo sada na današnji dnevni red. Prvo je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite, pozdravljam ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici. Kao što je uvodno rekao i predsjednik Sabora, Vlada je predložila da se ovaj zakon razmotri u hitnom postupku razlog je usklađenje s Zakonom o muzejima koji je ovaj Sabor usvojio u 7. mjesecu i zbog toga smo predložili da se da se zapravo izmjene i dopune usvoje u hitnom postupku kako bismo mogli pristupiti završetku rada na svim pravilnicima koje propisuje i Zakon o muzejima i ovaj zakon. Napominjem samo da je Vlada u proceduru uputila i Zakon o knjižnicama koji će sada biti tek u prvom čitanju, danas je na odboru, a zapravo dio odredbi koji se odnosi na zaštitu kulturnih dobara koji se spominje u ovom zakonu referira se i anticipira i izmjene Zakona o knjižnicama. Što se tiče samih izmjena i dopuna, nakon izmjena i dopuna koje smo prošle godine predložili a koje je ovaj Sabor usvojio, koje su se odnosile na određena ograničenja vezano uz preventivnu zaštitu, zatim pitanje ograničenja povrata sredstava kada država ulaže u obnovu kulturnih dobara na rok od 5 g. i određena poboljšanja i preciznije definiranje vezano uz prikupljanje spomeničke rente, u ovoj fazi zapravo uz odredbe koje se tiču usklađenja sa Zakonom o muzejima i Zakonom o knjižnicama, predlažemo i još neka dodatna poboljšanja a sve na tragu cilja ove Vlade da se procedure učine što jednostavnijima, da se smanje administrativni pritisci i da idemo ka rasterećenju gospodarstva. Pa mi dozvolite da vrlo kratko obrazložim o kojim se izmjena i dopunama radi. Kao prvo, i to bih istaknula kao vjerojatno i najvažniji dio ovih izmjena i dopuna, definiramo arheološke građevine koje zajedno sa građevinama koji se nalaze iznad površine zemlje čine jednu funkcionalnu cjelinu. Možda je najbolje objasniti o čemu se radi na primjeru Dioklecijanovih podruma. Ovo je problem koji koji su institucije pokušavale riješiti, usuđujem se reći desetljećima i nikako se nije uspijevalo riješiti, a to je pitanje dakle, uknjižbe arheološke arheološke baštine koja se nalazi ispod urbanih cjelina. Dioklecijanovi podrumi imamo niz gradova koji, na kojima predmnijevamo da bi se mogli naći takvi vrijedni arheološki lokaliteti. Evo, na pretprošloj sjednici Vlade imali smo i određene odluke vezano npr. uz labinske rudnike koji isto tako ulaze dijelom ispod tkiva urbane cjeline. Dakle, o čemu se radi? Do sad takve građevine nije bilo moguće uknjižiti, nije ih bilo moguće na bilo kakav zakonom predviđeni način staviti u neki sustav upravljanja, povjeriti ih nekome na upravljanje, a ono što je iznimno važno, nije bilo moguće niti ih zaokružiti i eventualno kandidirati za sredstva iz EU koja su nam na raspolaganju vezano uz obnovu kulturne baštine. Dakle, ovim izmjenama i dopunama Zakona, koja smo radili u suradnji i sa Ministarstvom pravosuđa koje nam je jako pomoglo u traženju rješenja, zapravo nalazimo rješenje kako ćemo razdvojiti uknjiženje onoga što se nalazi iznad zemlje u odnosu na ono što se nalazi ispod zemlje, uknjižit takve arheološke lokalitete, koje kao što znamo ex-lege su vlasništvo RH, naći mehanizme da ih se stavi u upotrebu i onda s njima upravljati kao što upravljamo i drugim kulturnim dobrima. Druga važna izmjena koja isto tako vjerujem da će značajno rasteretiti i pojedine lokalne samouprave koje imaju takve lokalitete, ali i poduzetnike koji su vlasnici takvih lokaliteta. Naime, do sad smo mogli kulturna dobra registrirati isključivo temeljem preciznih granica katastarskih čestica. Kad se radi o nekim velikim područjima, pogotovo poljoprivrednim područjima ili područjima kroz koje prolaze određeni infrastrukturni objekti, a koji su izvan urbani cjelina, znamo da te čestice mogu biti jako, jako velike. Vrlo plastičan primjer, imali smo recimo u Dugopolju, u industrijskoj zoni potrebu da jednu česticu od nekoliko hektara ograničimo jer je negdje na jednom malom dijelu se pretpostavljalo da postoji arheološko nalazište. Dakle, sada ovim Prijedlogom Zakona koji je pred vama mi zapravo omogućujemo da se te granice kulturnog dobra u našem registru definiraju ne samo isključivo katastarskim česticama, nego mogu biti i drugim, omeđene nekim drugim oznakama u prostoru kao što su npr. tokovi rijeka, ceste, željezničke pruge. Ovo je iznimno važno i za definiranje obuhvata arheoloških lokaliteta koji su podmorski arheološki lokaliteti. Treća tema koju bih željela istaknuti je ukidanje obveze objave svega što se registrira u Narodnim novinama, s obzirom da je sada Registar kulturnih dobara javno dostupan s obzirom da smo u procesu znači, preklapanja zemljišnih katastra i našeg Registra na način da će to kao E usluga automatizmom biti dostupno našim građanima i smatramo da nema potrebe da se zapravo još i taj jedan administrativni postupak izmjene svega što se mijenja u Registru, da se objavljuje i u Narodnim Novinama. Još jedno pitanje koje je važno, odnosi se na pitanje prvokupa. U zadnjim izmjenama i dopunama Zakona mi smo ograničili pitanje prvokupa na pojedinačno zaštićena kulturna dobra. Naime, pogotovo naši gradonačelnici, načelnici znaju da su morali vrlo često odgovarati i na zahtjeve za prvokupom u zaštićenim sredinama za građevine koje zapravo nemaju nikakvo svojstvo kulturnog dobra, ali samo zato što su u zaštićenoj cjelini, morali ste npr. za stan u zgradi izgrađenoj 1964. čekati cijelu proceduru prvokupa. Znači, ovdje idemo još jedan i zapravo omogućujemo lokalnoj samoupravi da se unaprijed može na Zakonom propisan način donijet odluku o tome kako će konzumirati sustav prvokupa na određeno razdoblje. Smatramo da će ovo jednako tako omogućiti jednu i veću pravnu sigurnost svima onima koji sudjeluju u prometu nekretninama, lokalnim samoupravama da doista mogu se dakle, dakle, jasno odrediti prema onim prioritetima za koje će taj režim koristiti. Još jedno pitanje koje je iznimno važno, posebno u našim zaštićenim povijesnim cjelinama, za koje sukladno UNESCO-voj konvenciji utvrđujemo kontaktnu zonu je pitanje uvođenja termina kontaktna zona i u naše Naime, sukladno UNESCO konvenciji, upisom na UNESCOV popis svjetske baštine, upisuje se kada se radi posebno o cjelinama, ali i o pojedinačnim spomenicima, taj spomenik. A područje koje graniči s tim spomenikom, a zbog toga, što bilo kakav razvoj u tom području, može imati utjecaj na spomenik, definira se kao kontaktna zona. Iako samo naravno ratificiranjem konvencije, mi preuzeli sve obveze, pa i ovu obvezu, ovu nomenklaturu, ona do sada nije terminološki bila uključena u naš zakon i mi ovim izmjenama i dopunama definiramo kontaktnu zonu u definicijama i prepisujemo da će pravilnikom koji inače uređuje sustav mjera zaštite, obuhvatiti i kontaktnu zonu. Ono što je tu jako važno za reći, s tim ćemo sve elemente zaštite koji se odnose na tu zonu, a koja ne treba biti zaštićena kao kulturna povijesna cjelina, zapravo ugrađivati putem izrade konzervatorske podloge u prostornom plansku dokumentaciju. Ovo je jedna izmjena koja će ponovno omogućiti našim gradovima, ali i građanima, koji su vlasnici nekretnine, da unaprijed, a na temelju uvida u prostornu plansku dokumentaciju, vrlo precizno znaju kakvi su im uvjeti postavljeni, bez da prolaze stroge procedure i nekada i dugotrajne procedure ishođenja svih dozvola za objekte objekte ili nekretnine, koje evidentno nemaju svojstva kulturnog dobra. Propisujemo naravno i kriterije za izradu tih konzervatorskih Moram reći da smo planirali već u proračunu za sljedeću g. jedan određeni iznos i da smo sredstava i vidjeti ćemo kako će naravno proračun proći i da smo u suradnji s gradovima, maksimalno koliko možemo u odnosu na naše kapacitete intenzivirali upravo pripremu tih konzervatorskih podloga, kako bismo ubrzali izradu tih temeljnih dokumenata. Već sam ranije spomenula pitanje usklađenja sa zakonom o muzejima i anticipiranje rješenja koja ćemo predložiti u Zakon o knjižnicama, a vezano uz zaštitu kulturne baštine, vrlo kratko ću reći, intencija je bila, da sadašnju situaciju gdje smo zapravo paralelno odnosno, 2 puta s jedne strane invertirali baštinu u muzejima, a onda ju kroz posebnu proceduru ponovno registrirali u registru kulturnih dobara, sada zapravo smo propisali Zakonom o muzejima, a to će biti i u Zakonu o knjižnicama, da inventarne knjige, postaju sastavne djelom registra i zapravo će se samo jednom morati utvrditi, je li ono što se nalazi u muzeju kulturno dobro ili nije. A nakon toga, će ti dijelovi, inventarnih knjiga, odnosno, registara muzeja i knjižnica, postati sukladno ovim izmjenama i dopunama …/Govornik se registra kulturnih dobara. I zadnje što bi željela istaknuti, još jednom, smatramo ozbiljno rasterećenje, administrativno, ali i stvaranje jednog okruženja, koja pruža pravnu sigurnost, a odnosi se na licence za rad na kulturnim dobrima. Do sada smo imali situaciju da je sukladno zakonu i pravilniku, te licence trebalo obnavljati svakih svakih 5 g. i to je za jedan veliki broj naših poduzetnika bio iznimno kompleksan administrativni kompleksan posao gdje su morali prikupiti mišljenja o tome da su svi zahvati koji su na kulturnim dobrima izvršili, izvršeni sukladno zakonom, ta su mišljenja prikupljali iz naših konzervatorskih odjela. Mi smo onda kroz jednu proceduru, ponovno njima odobravali te licence. Moram reći da je u 20 g. postojanje tog propisa, evo moram reći samo je jedna licenca zapravo poduzeta, a mi smo prolazili kroz 10-tka i stotine premeta godišnje, gdje su naši poduzetnici, nekad morali čekajući licencu i izgubiti pravo javljanja na neki natječaj. Mi sada taj sustav mijenjamo, licenca se izdaje trajno, a propisujemo razloge, zbog kojih ona može biti oduzeta. Na takav način smanjujemo i trošak za poduzetnike, stvaramo jednu sigurnost, u kojem oni znaju, ukoliko budu radili na kulturnim dobrima, sukladno zakonu, da neće morati prolaziti kroz nikakve administrativne procedure. Druga izmjena koju unosimo u ovom zakonu, a koja se odnosi na licence, odnosi se na to, da je do s ada i fizička i pravna osoba bila obuhvaćena sustavom licenci. Mi sada to mijenjamo i kažemo da pravna osoba mora osigurati licencu na način da angažira fizičke osobe koje imaju dopuštenje za rad na kulturnim dobrima. Jer zapravo, vi ste mogli zaposliti određeni broj osoba koje su položile i koje imaju uvjete da bi mogle dobiti licencu. Tijekom trajanja tih 4 ili 5 g. oni su svi mogli napustiti vašu tvrtku, a vaša tvrtka je i dalje imala licencu za rad na kulturnim dobrima. Sada to vežemo uz fizičku osobu, jer je fizička osoba koja zapravo mora dokazati kompetencije, stručno itd. Na kraju izmjene i dopune ovog zakona, zakona, dovest će do izmjene dvaju pravilnika, pravilnika o obliku i sadržaju načinu vođenja registra, koji pripremamo, ali koji ćemo definitivno završiti kada bude usvojen i zakon o knjižnicama, a da bismo mogli onda cjelovito taj taj pravilnik izmijeniti. A što se tiče pravilnika o uvjetima o fizičkim i pravne osobe, mi smo anticipirali ove izmjene u jednom djelu i zapravo smo već proveli javnu raspravu, moram priznat sa jako pozitivnim reakcijama tako da ćemo taj pravilnik relativno brzo, nadam se moć i usvojit i usvojit i ja se nadam već od sljedeće godine zapravo u ovom sustavu licenci stvoriti jednu situaciju maksimalnog rasterećenja administrativnog. Evo to je ukratko obrazloženje ovih izmjena i dopuna, a naravno tu smo na raspolaganju za bilo kakva dodatna pitanja ili obrazloženja. Hvala. Zahvaljujem ministrici. Imamo 8 replika. Prvi je na redu poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovana ministrice, dakako da ovaj zakon treba, definitivno. Međutim ovdje je još bitniji pravilnik i ovdje se na koncu jako mnogo stvari ostavlja na volju samim djelatnicima po ispostavama Ministarstva kulture, odnosno po konzervatorskim odjelima. Bilo je cijeli niz situacija koje sam ja i u pisanoj korespondenciji dostavio Ministarstvu kulture gdje je na koncu prepušteno volji, odnosno samovolji određenih djelatnika u Ministarstvu kulture da naprave šta god hoće. Imamo fantastične situacije gdje se zapravo stare zgrade pretvaraju fasadama u nove zgrade, a grade se nove zgrade koje emitiraju stare zgrade i nitko ne reagira na to. Imamo fantastičnu situaciju da ispred UNESCO-vog spomenika kulture, znači nulte kategorije .../Govornik se ne razumije./... katedrale Sv. Jakova danas naslonjen na njega stoje škrinje sa sladoledom, suncobrani, a vaši djelatnici svaki dan idu na posao i to promatraju. Znači pravilnici i odgovorno ponašanje i prije svega što nama treba, a dakako i novi zakon. **Jandroković, Ja se zahvaljujem. Uvijek je teško kad čujemo cijeli niz situacija samovolja itd., uvijek treba potkrijepit podacima. Pitanje interpolacija je pitanje upravo sam sad malo opširnije o tome govorila, pitanje tretmana kontaktne zone i ako ste slušali moja obrazlaganja, ja sam upravo i najavila da smo već za sljedeću godinu odlučili puno intenzivnije radit na konzervatorskim podlogama, konzervatorske podloge su preduvjet za prostorno plansku dokumentaciju, a onda prostorno planska dokumentacija uređuje što se može, što se ne može. Ali ovo što se tiče škrinja za sladolede, to se morate javit komunalnim redarima, to nije u nadležnosti konzervatorskih odjela, niti se konzervatorski odjeli tim bave. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Druga replika, poštovana kolegica Sonja Čikotić. Izvolite. Pozdravljamo donošenje ovog zakona u hitnoj proceduri, no međutim ostaje nejasno zašto su pravilnici i rokovi za pravilnike osigurali maksimalni rok od 180 dana kad znamo da je to izrazito bitna bitna materija koja se definira ovim zakonom. Te nas također zanima na koji način i kada kanite ugraditi prostorne planove u usklađenje sa zakonom u prostornom građenju i uređenju? Znači kad ćete ovaj zakon predviđa određene izmjene i kada ćete isto uskladiti sa Zakonom o uređenju i prostornom građenju? Hvala. Ja se zahvaljujem. Vjerojatno niste čuli, ja sam upravo u svojoj uvodnoj riječi i rekla za pravilnike, predviđaju se dva pravilnika, jedan će biti relativno brzo gotov jer je i ovaj o licencama zato jer smo već proveli javnu raspravu. A drugi pravilnik on je puno kompleksniji, dakle treba, nakon što stupi zakon na snagu, moramo definirat kontaktne zone, tek tad možemo tome pristupit i nakon toga donijet pravilnik koji će uredit, a uz to ja sam istaknula da je ovaj zakon predviđao usklađenje i sa zakonom o muzejima, ali i sa zakonom o knjižnicama koji će biti raspravljen sad u prvom čitanju, ja se nadam, u sljedećim tjednima. Zatim drugo čitanje. I kad i taj zakon stupi na snagu i ti dijelovi moraju ići u taj pravilnik, pravilnik mora biti mjesec dana na javnoj raspravi, tako da nam se rok od

Zakon o zaštiti kulturnih dobara, izmjene su hitno bile potrebne i ovome zakonu treba puno ozbiljnije razgovarati. Kažite mi odgovore na tri pitanja: Kako ćemo štitit kulturna dobra od atenskih stupova ili baznih stanica kao npr. koji na tvrđavi Klis koja strši, da li će tako biti dozvoljeno i na dubrovačkim zidinama, na zvoniku Sv. Duje, na crkvi Gospe sinjske ili tvrđavi ili Šibenskoj katedrali? Imamo bazne stanice tele operatera na kulturnim dobrima. I nije zaštićeno. Drugo pitanje je što sa podmorjem, našim kulturnim dobrom, kako to štitite? Na podmorju, kako štitimo to kulturno dobro kad nismo proglasili isključivi gospodarski pojas? na to sam vam postavio i zastupničko pitanje, niste reagirali, kako sa onim zgradama kulturnoga dobra koje ugrožavaju živote ljudi, a nitko neće da reagira? Niti konzervatorski odjel, a ljudi su prepušteni sami sebi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Koržinek, Nina** Krenut ću od ovog zadnjeg. Dakle znam na što mislite na zgradu u Sinju, to je pitanje vlasničkih odnosa i to je doista iznimno teško jer bez obzira je li neka zgrada kulturno dobro ili nije kulturno dobro, ako neka zgrada ugrožava sigurnost, onda vlasnici su dužni poduzet sve što moraju sukladno zakonu, a to nije Zakon u kulturnim dobrima. Što se tiče zaštite podmorja, moram reći da to nema veze sa gospodarskim pojasom, ne znam kako ste to uspjeli povezat. Ono što se pronađe, što se .../Govornik se ne razumije./... i što se upiše u registre ulazi u režim zaštite, ukoliko se nalazi na teritoriju RH, bez obzira radi li se o gospodarskom pojasu ili ne. A što se tiče antenskih stupova, teško je ovako govorit, dakle konzervatori daju uvjete tamo kad se radi o pojedinačnom kulturnom dobru. Idemo sada dalje, poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Uvažena ministrice, ja imam za pravo vrlo jednostavno pitanje. Rad inspekcije iz vaše nadležnosti je izuzetno važan, izuzetno je važno, ja ne mislim, samo zato da bi izašli van i kažnjavali, nego da bi i savjetodavno djelovali. To znači rad inspekcije rad inspekcije bilo koje na terenu i važna je njihova savjetodavna uloga, mi smo to malo pomotali, pa inspekcije samo doživljavamo, kao netko tko izađe van i kažnjava. Obzirom da se trenutačno nalazi u javnoj raspravi, zakon koji objedinjuje sve inspekcije, odnosno, ne sve, nego neke, mene zanima, da li inspekcije iz vaše nadležnosti će ostati i dalje iz nadležnosti ministra koju zaduže za ovu ovlast ili će biti u toj jednoj velikoj inspekciji koja je na razini države. Hvala lijepo. Koržinek, Nina** Zahvaljujem se na ovom pitanju. Ne, nije predviđeno da se inspekcija Ministarstva kulture, tako nije predviđeno u javnoj raspravi, u tekstu koji je …/Govornik se ne razumije./… u javnoj raspravi, dakle, ostaje u nadležnosti Ministarstva kulture. 5. replika, poštovani kolega Čuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem predsjedniče, poštovana ministrice. Prije svega, apsolutno pohvale za ovo administrativno rasterećivanje iako vas moram ispraviti, odnosno, nadopuniti prije svega u vašem govoru, rekli ste da kod izmjene čl. 3. 7. i prava 1. skupa nisu problemi jedinice lokalne samouprave. Oni to daju, nego je problem država. Znači najčešće u 99% slučajeva se to rješava šutnjama administracije, odnosno, protekom roka od 60 dana. Da jedinice izdaju svoje rješenje na vrijeme, država ne. A što se tiče, najvažnije, kako ste rekli, izmjene što se tiče čl. 19. i definiranja uknjižbe, odnosno, kod građevinskih dobara, mene zanima, samo usklađenost s stvarnim pravom RH, odnosno, načelom s …/Govornik se ne razumije./… koji kaže da je i građevina slijedi pravnu sudbinu zemljišta. Dalje me zanima, što se tiče privatnog vlasništva, ako govorimo o podrumskim prostorima, oni bi trebali katastarski i vlasnički biti pod jednim vlasnikom, odnosno, slijediti istu pravnu sudbinu. Zahvaljujem. **Jandroković, Ono što sam uvodno spomenula ex lege arheologija vlasništvo RH. Dakle, ovdje je upravo zbog toga bilo potrebno pronaći rješenje i ako precizno iščitate odredbe, smatramo da smo našli adekvatno rješenje. Dakle, vi i sada, bez obzira na princip koji spominjete, vi kao osoba vlasnik nekretnine, koja je bila iznad 0 i iznad, niste se mogli uknjižiti, na ono što bi teoretski, smatralo se podrumom vaše građevine, ako tako mogu kolokvijalno tako s obzirom, da je ex lege arheologija vlasništvo RH. Ovdje smo bili doista u jednom pravnom vakuumu i mi smo moram, priznati konzultirati i druge države, tražili rješenja, znamo i svi smo šetali rimskim katakombama itd. i smatram da smo doista našli ijedno rješenje, koje će omogućiti

poznata je ta tenzija između s jedne strane, potrebne zaštite kulturne baštine i s druge strane potrebe modernoga doba razvoja urbanih sredina, pa i tržišta. Ta tenzija postoji u Hrvatskoj, ali i diljem Europe. Sada Vlada predlaže niz prijedloga, da bi se moglo to riješiti ili barem ublažiti između ostalog i novi način uknjižbe arheoloških lokaliteta. zamolio da tijekom rasprave možda dodatno elaborirate koji su izravni i neizravni financijski efekti, takvog boljeg upravljanja sa kulturnom baštinom, pogotovo za razvoj lokalnih sredina.

Govorili ste o administrativnim rasterećenjima, prije svega osvrnuli ste se i na licence za rad. Mislim da možda nisu kolege dovoljno razumjeli ili se neda iščitati iz ovog obrazloženja zašto je to važno. Ono što je važno bilo ljudima koji se bave konzervatorskim ili restauratorskim poslovima, oni koji su u neposrednoj operativi, na izvođenju tih radova, imali su doista problema, neke dozvole su trebali obnavljati, nakon nekoliko godina, dakle i financijski učinak s jedne strane i koliko će zapravo to pojednostaviti i obnovu i očuvanje kulturnih dobara. Netko se dotaknuo pravilnika, mislim da je dobro što će se nešto definirati pravilnicima, da se ne mora svaki puta intervenirati u zakonske izmjene, zbog toga što su pravilnici fleksibilniji, a i sami ste rekli, jedan od njih je već u javnoj raspravi. Olakšava se na ovaj način procedura, za građenje i za obavljanje djelatnosti. Kasnije isto tako. Onda idemo na 8 repliku, poštovani kolega Klarić, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvažena gospođo ministrice, pozdravljam ove izmjene zakona. zapelo mi je u vašem izlaganju, a i želim da to razjasnimo do kraja, dakle, pozdravljam obvezu donošenja konzervatorskih odluka, pozdravljam i ovaj termin, kontaktne zone. E sada, u praski što bi to značilo, u konkretnom slučaju, moga grada, koji je zaštićena urbana cjelina, unutar koje se iz vremena Jugoslavije nalazi onečišćivač. Luka za …/Govornik se ne kanalizacijskog sustava, bez oborinske odvodnje, na dnevnoj bazi, zaprašuje čitav taj grad, devastira kulturne spomenike na tom području i praktički nikakve inspekcije nisu mogle odraditi ništa, da bi ograničili. odnosno, taj rad, stavilo u nekakve okvire, koje bi mogle zadovoljavati potrebe življenja uopće u tome gradu i zaštite kulturnih dobara. Znači li to će jedinice lokalne samouprave, u konkretnom slučaju, moj grad, prostorni plan, na osnovu ove konzervatorske podloge, moći ograničiti rad takvog onečišćivača? kratko, …/Govornik se ne razumije./… možda i ako bude prilike u završnoj riječi, jako je teško sada ispravljati stvari koje su se događale ranije i mi smo svjesni problema da u zaštićenim cjelinama u RH postoje određene građevine koje zapravo da danas idete tu cjelinu zaštitit, ona zbog njih nikad ne bi mogla biti zaštićena kao cjelina. Mi smo uz ove izmjene zakona i pravilnika koje predstavljamo napravili jedan sustav edukacije i intenzivnog rada sa službom konzervatora kako bismo adresirali upravo te probleme, ali i neke druge, ponašanje konzervatora u slučajevima zahtjeva za za energetskom obnovom, pitanje interpelacije, pitanje tretmana i mjera zaštite u zaštićenim cjelinama gdje smatramo da moramo na neki način reterirat, čuvat ono što još uvijek ima

Hvala predsjedniče. Poštovana ministrice, naravno da podržavam predviđene izmjene i dopune zakona, međutim moje pitanje se odnosi na zavičajna zbirke, znači da li se kod zaštite registracije zavičajnih zbiraka što Naime, mnoge male sredine nisu u mogućnosti osnovati svoje muzeje jer im je problem i financijski, a naravno kadrovski pa osnivaju svoje zavičajne zbirke koje su u sklopu kudova, općina, škola. Znači da li se u tom pogledu što mijenja ili čak da li će se na koji način to poticati? Hvala. Nina** Hvala vam na tom pitanju. Podsjetit ću vas, u 7. mjesecu usvojen je Zakon o muzejima i mi smo tamo u tom zakonu zapravo postavili drugačije kriterije za osnivanje zavičajnih zbirki upravo zbog toga što postoji vrijedna kulturna baština koja ima svojstvo kulturnog dobra koje se može prezentirat, ali zbog relativno rigoroznih pravila za osnivanjem muzeja, manje sredine to nisu si mogle jednostavno financijski priuštit. Mi smo sad novim Zakonom o muzejima omogućili da se upravo te zbirke osnuju, prezentiraju, legalno otvore za javnost, a da stručne poslove zapravo se povjeri nekom bilo matičnom muzeju ili većem muzeju, koji će za te manje zbirke odradit one stručne poslove koji su A ovim pravilnikom će se samo uredit, koji proizlazi iz ovoga zakona kako su i ti registri, ako se radi o kulturnim dobrima, postaju sastavnim djelom registra kulturnih dobara. Zahvaljujem. Ovime smo iscrpili replike pa idemo sada vidjeti žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažena ministrice, pomoćnice ministrice, kolegice i kolege. Sve ono što doprinosi očuvanju kulturne baštine i pojednostavljuje naravno postupke klub HDZ-a će podržati, jednako kao što će podržati i ove izmjene i dopune zakona. Ključno polazište zaštite i očuvanja kulturnih dobara zapravo jest spoznaja o spomeničkim vrijednostima koje nam valja čuvati kod svakog kulturnog dobra. Spomeničke vrijednosti razlog su i zbog kojih se neko kulturno dobro i štiti i koje dobiva status kulturnog dobra te stoga upravo te vrijednosti određuju način uporabe kulturnog dobra, održavanja ili pak svake druge aktivnosti vezane za zaštićeno dobro. Zašto kažem ovo na početku? Zato jer se eto i kroz ove replike upućene ministrici propitkuju različiti načini što i kako postupati, možemo reći i u današnjem suvremenom vremenu kada iz 1999. kada smo imali Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, vrijeme se promijenilo, promijenile su se okolnosti i naravno moramo na drukčiji način skrbiti o našim kulturnim dobrima. Skrb o kulturnoj baštini podrazumijeva prvenstveno zaštitu i očuvanje spomeničkog nasljeđa, vjerujem da smo svi toga svjesni, materijalne i nematerijalne baštine koja je i temelj svakog identiteta jednog naroda. Ono što danas donose izmjene i dopune zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara zapravo je regulacija i pojednostavljenje nekoliko postupaka. Ministrica je govorila o redefiniranju kontakte zone ili definiranju kontaktne zone kulturnih dobara, možemo reći da će se znati pravila igre, prije svega za investitore, prije svega svih onih koji žele u toj zoni nešto graditi ili se baviti nekom djelatnošću. Riječ je o kulturnim dobrima koji se upisuju na listu svjetske baštine ili u listu ugrožene svjetske baštine. Za takvu zonu utvrdit će se i način zaštite koja će se ugraditi u dokumente prostornog planiranja, to će dakle biti prije svega na jedinicama lokalne samouprave te se na taj način osigura zaštita samog kulturnog dobra. Postupci u kontaktnoj zoni kulturnih dobara koji se upisuju u listu svjetske baštine ili u listu ugrožene svjetske baštine potpuno će biti oslobođeni administrativnog postupka i to preko nadležnog konzervatorskog odjela, već će biti izravno u okviru ishođenja dokumenata iz građevinske, odnosno prostorne regulative. Dodatnim uređenjem korištenje prava prvokupa, što je predstavljao dosta veliki problem na kulturnim dobrima za RH, jedinice lokalne i regionalne, odnosno područne samouprave olakšat će si onaj pravni promet nekretninama na njihovom području. Time će se otkloniti i zastoj u prometu nekretninama, a olakšat će se i pravni promet. Naročito se to odnosi na nekretnine na području zaštićenih arheoloških nalazišta koje nisu u fizičkom kontaktu s kulturnim slojem, bilo je oko toga i pitanja i u i u samom uvodnom izlaganju ministrice. Propisat će se dostava rješenja o utvrđenju svojstva kulturnog dobra i to za kulturno povijesne cjeline, kulturne krajolike, arheološka nalazišta, objavom navedenom rješenja i to na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, dostava rješenja smatrat će se obavljenim istekom osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama. Smanjuje se i utrošak sredstava iz državnog proračuna, dakle dosadašnje nepotrebno dvostruko objavljivanje u sredstvima javnog priopćavanja.

Postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra, za muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, provodit će javni muzeji upisom u inventarnu knjigu građe i dokumentacije, čime će se ujedno uskladiti i odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i novog Zakona o muzejima. Urediti će se i postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra za knjižničku građu, te će katalozi javnih knjižnica postati dio registra kulturnih dobara RH koji je javno dostupan i koji može poslužiti kao primjer i transparentnosti, ali i naravno i svima onima koji se na neki drugi način žele baviti žele baviti istraživanjem kulturnih dobara. Ovime se skraćuje administrativni postupak upisa muzejske građe i dokumentacije, te knjižnične građe u registar kulturnih dobara RH. Bilo je Bilo je riječi ovdje već i uvodno i o pravilnicima, pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Postupak dobivanja dopuštenja, pojednostaviti će se i to na nekoliko načina. Moram reći da je proteklih g. tu bilo i puno primjedbi i nejasnoća i mislim da je sada to puno bolje regulirano i to od strane izvoditelja radova na kulturnim dobrima. Dakle, dopuštenje za obavljanje poslova, na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, izdavati će se trajno, smanjuje se administrativni postupak ponovnog ishođenja dopuštenja, te se isključuje nepotreban zastoj u provođenju stručnih poslova, kao i cjelovitih, građevinskih i konzervatorsko restauratorskih radova. Dopuštenja će se ovim izmjenama izdavati samo fizičkoj osobi i to temeljem stručne osposobljenosti i stečenog iskustva, dok će pravna osoba i obrtnik, koje obavljaju navedene poslove, biti u obvezi osigurati rad fizičke osobe, koja ima navedeno dopuštenje ili odgovarajuće stručno znanje. Navedeno se osigurava da su nositelji dopuštenja stručne osobe, projektanti, konzervatori, restauratori, dok je kvaliteta izvedenih radova osigurana stručno izrađenom dokumentacijom. Osim toga sve se to obavlja i svi radovi se obavljaju uz nadzor nadležnih konzervatorskih odjela, jednako tako po završetku svaku situaciju konzervatori moraju još jednom pregledati i moraju vidjeti je li sve rađeno u skladu sa zakonom. Gospodarski subjekti, dakle, izvođači, majstori, bilo kojeg profila, potpuno su oslobođeni ishođena dopuštenja, te su prijavljeni na javni natječaj, njihove reference odlučujući što je u skladu i s pozitivnim praksama zemalja EU. Izmjenama zakona i pravilnika, definirati će se i način oduzimanja dopuštenja za obavljanje poslova, na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, što do sada, moramo reći nije bilo jasno definirano. Navedenim jasnim parametrima iz pravilnika, biti će izbjegnuta ona subjektivna, procjena konzervatora, koja je bila propitkivana, možda nekada i s pravom, i smanjena mogućnost manipulacija ishođenim dopuštenjem. Dopuštenje se više neće izdavati fizičkim osobama koje imaju stručno zvanje za obavljanje restauratorskog konzervatorskih poslova. Tj. ako su zaposleni u Hrvatskom restauratorskom zavodu ili muzeju, gdje je regulirano stjecanje stručnih zvanja što će dodatno posredno smanjiti tzv. tzv. gomilanje administracije, koja se bavi izdavanjem dopuštenja. Sve navedene izmjene, dakle, pojednostavljuju postupak izdavanje dopuštenja, olakšavaju se uvjeti poslovanja gospodarskih subjekata i tijela državne uprave, što će sigurno imati pozitivne učinke na bolju dinamiku, provođenje projekata na području zaštite i očuvanja kulturne baštine, financirani kako sredstvima državnog proračuna, tako i vrlo često iz fondova EU. Zaključno, reći ću samo da ljudski faktor je taj koji je uvijek presudan, u onome što nazivamo očuvanje, ali i u onome što nazivamo devastacija. Zbog toga je nužno da upravo zakonska podloga bude nekakav vodič ili smjernica u onome na koji način, na najbolji način, zaštiti pojedino kulturno dobro. Odnos prema baštini, najbolji svjedoči o jednom narodu, o njegovoj kulturi, o njegovoj osviještenosti i u krajnjem slučaju, o poštovanju našega naslijeđa za buduće naraštaje, moralno, civilizacijski, etički, kako god želite na nama je da štitimo baštinu, da je sačuvamo za buduće generacije, da baštinu učinimo, dodano i gospodarskom vrijednošću, turističkom vrijednošću, ali naravno, da ona prije svega svjedoči o našoj kulturi i identitetu. Klub HDZ-a podržati će predložene izmjene i dopune. Hvala lijepo. Idemo na drugi Klub zastupnika, to je SDP-a to je poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, ministrice, kolegice i kolege. Kao što smo čuli već u nekoliko navrata, u dosadašnjim raspravama i replikama, Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, uređuju se vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom, obveze i prave vlasnike kulturnih dobara, koncesije, koncesijske odobrenja, na kulturnim dobrima, mjere zaštite i očuvanje kulturnih dobara, obavljanje poslova na zaštite očuvanje kulturnih dobara, obavljanje upravnih i inspekcijskih poslova, rad i djelokrug Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, financiranje zaštite i očuvanje kulturnih dobara, kao i druga pitanja u vezi sa zaštitom i očuvanju kulturnih dobara. zastupnika SDP-a smatramo da su dobro određena osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom, kao što je definiranje kontaktne zone kulturnog dobra, koja se upisuje u listu svjetske baštine, kao što se određuje način utvrđivanja granica, za kulturni krajolik i podmorske arheološke lokalitete. Također više puta spomenuta, brisanje odredbe o javnoj objavi i upisu promjene i brisanje kulturnih dobara u Narodnim novinama jer je i objašnjeno da se svi ti podaci o kulturnim dobrima objavljuju putem registra kulturnih dobara RH. Također smatramo da je dobro riješeno to što se pravno odvaja građevina arheološkog značaja i drugi arheološki lokaliteti te rudarski objekti od interesa za RH koji se koji se nalaze ispod zemljine površine od katastarskih čestica koje se nalaze iznad njih te se na taj način propisuje i postupak utvrđivanja statusa javnog dobra u općoj uporabi. Dobro se uređuje korištenje zakonskog prava prvokupa na kulturni dobrima na način da RH i jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu donijeti odluku da se u određenom vremenskom razdoblju ili za određena kulturna dobra neće koristiti pravo prvokupa prvokupa čime olakšava pravni promet nekretnina na njihovom području. Čuli smo da ovaj zakon između ostalog je vrlo važan jer se usklađuje sa novim Zakonom o muzejima tako da taj dio ne bih posebno ponavljao. Također uređuje se i zaštita i očuvanje knjižnične građe kao kulturnog dobra na način da katalozi knjižnica postaju dio registra kulturnih dobara RH. Prema tome posljedice koje će donošenjem zakona proisteći značajno će unaprijediti brigu o kulturnim dobrima. Pa prema tome, sukladno do sada rečenom Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj zakonski prijedlog. Nekoliko primjedbi koje imamo s terena ću istaknuti u pojedinačnoj raspravi. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo na 3. Klub zastupnika, MOST nezavisnih lista, poštovana kolegica Sonja Čikotić. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice. Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Pozdravljamo svaki pozitivan pomak u osiguravanju boljeg zakonodavnog okvira jer činjenica jest da je potrebno pristupiti izmjenama neučinkovitog sustava registara baštine koji se odnosi na kulturno povijesne cjeline. Njega treba zakonski uskladiti sa Zakonom o prostornom uređenju što prije. Danas svi incidenti dolaze na rješavanje kod konzervatora a zasigurno bi trebali biti odgovorni i gradski i županijski ured za prostorno uređenje. Dakle svi naši dokumenti moraju biti u suglasju sa prostornim planovima, to je od koristi i investitorima. Sada u tom pogledu imamo kaotičan sustav. Primjerice, ako je nešto kulturno dobro, mora biti provedeno kroz plan prostorni i obrnuto. Danas je slučaj da imamo isto za kulturna dobra, ona koja su registrirana a u Sloveniji primjerice nije tako. Ovo se ne može riješiti kroz pravilnike stoga je ovdje izostala sveobuhvatna i cjelovita izmjena kojom se uređuje sustav. Jasno je iz predloženih izmjena zašto se sada u hitnom postupku upućuju predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti o očuvanju kulturnih dobara. Važno je ugasiti požar. Ovdje nema sustava, ovo su požarne mjere i RH ima velikih problema u odnosima sa UNESCO-om. Primjerice na primjeru povijesne jezgre grada Splita. MOSTO-ovo zalaganje kroz tematsku sjednicu u gradu gdje smo predlagali zapravo uspostavu kontaktnih zona znači da grad putem svog odbora za urbanizam isto učini na način da sada se zaustave neki pokušaji. Jezgru Splita s nekadašnjom Dioklecijanovom palačom jedinstveni je svjetski biser arhitekture, mi je godinama ne štitimo na odgovarajući način. Štoviše, godinama se UNESCO-u prikazuje kako oko zaštite u Splitu nema nikakvih problema iako su problemi golemi jer je Split jedno mjesto pod zaštitom UNESCO-a u RH koji nema dodatne zaštite, buffer zone. U službenim odgovorima koje je centralnom uredu UNESCO-a godinama slalo Ministarstvo kulture stoji da je zaštita povijesne jezgre Splita takva kakva jest, dovoljna i da nije potrebno uvoditi nikakvu dodatnu zaštitnu zonu, kontakt zonu. međutim, danas imamo izmjene zakona koje pozdravljamo u smjeru uvođenja upravo tih kontaktnih zona. Sličan je slučaj s Trogirom, gdje također zaštitna zona nije dovoljno velika a iz Ministarstva kulture godinama su odlazile potpuno oprečne izjave. Danas, prema riječima struke za Trogir uspostavna zona dolazi prekasno kada je sve u okolini već upropašteno neplanskom izgradnjom. Nekad je Trogir imao veliku i lijepu varoš na otoku Čiovu, danas je ona posve izgubljena u gomili novih zgrada tako da niti stručno oko više ne može prepoznati isto. Želimo li da se to uskoro dogodi i Splitu. I nemojte samo reći da Split i Trogir već se štiti Zakonom o zaštiti o očuvanju kulturnih dobara jer učinke te zaštite vidimo na brojim primjerima u Dalmaciji i Hrvatskoj. Pozdravljamo svaku promjenu zakona u pogledu povijesnih cjelina, pa i odnosa prema UNESCO-u te ukazujemo na potrebne sustavne promjene. Kako sve kanite ugraditi u prostorne planove kada se i na koji način predviđa usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju. MOST nezavisnih lista drži neprihvatljive rokove za donošenje pravilnika u pogledu upravljanja kulturnom, registrom kulturnih dobara, utvrđivanja sustava mjera zaštita te obuhvatom i kontaktne zone kulturnog dobra i propisivanje uvjeta koje mora ispunjavati fizička i pravna osoba za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova istraživanja, restauriranja, održavanja i obnove kulturnih dobara. U člancima 3., 7. i 12. predvidjeli ste jedan rok od 180 dana. U svom izlaganju ranije rekli ste kako neki pravilnik je već u javnom savjetovanju te molim vas da pristupite onda izmjenama zakona u vidu da ako je moguće bilo koji od ta tri pravilnika donijeti u ranijem roku da se isto učini. Kulturnim dobrima u RH valja upravljati na transparentan i funkcionalan način a isto obuhvaća transparentno vođenje evidencije, uređenje obavljanja poslova na kulturnim dobrima te osiguranje mehanizama i instrumenata koji nadopunjuju mjere zaštite kulturnog dobra koji će se ugraditi u prostorne planove te na taj način osigurati zaštitu izvanredne, univerzalne vrijednosti kulturnih dobara koje ima Hrvatska. Kao jedna od posljedica koja će kroz zakon proisteći definirana je kontaktna zona kulturnih dobara koji se upisuju u listu svjetske baštine ili u listu ugrožene svjetske baštine. Za zavedenu zonu utvrditi će se način zaštite koja će se ugraditi u prostorne planove te na taj način osigurati zaštitu samog kulturnog dobra. Znači u pravilniku članka 7. po donošenju slijedi, ugrađivanje u prostorne planove što iziskuje vrijeme, a mi u nekim slučajevima vremena nemamo kojeg pojedina kulturna dobra na listi svjetske baštine nemaju. Stoga putem amandmana predlažemo smanjenje roka za 2 mjesece znači da se donesu pravilnici koji su predloženi u čl. 3., 7. i 12. kako bi navedeni pravilnici što prije stupili na snagu kako bi se što prije zapravo prave promjene promjene dogodile i u životu i kako bi na kraju zaštitili svoju kulturnu baštinu od svjetskog značaja i isto koristili znači, za gospodarski rast i razvoj, za jačanje nas kao turističke destinacije i privlačenje novih posjetioca u svrhu dizanja turističke ponude. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a. Poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

kolegice i kolege. Pred nama je hitni postupak izmjene i dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara je za svaku zemlju izuzetno važna. Izuzetno je važno jer to govori o slici zemlje, govori o tome kako se odnosimo prema svojoj prošlosti, pa iz toga kako se odnosimo prema svojoj prošlosti se da zaključiti i kako ćemo se odnositi i prema svojoj budućnosti. Mi u Klubu GLAS-a i HSU-a podržavamo izmjene i izmjene koje su korak naprijed. I ove izmjene jesu korak naprijed. Treba vidjeti one stvari koje su važne. Ja bih tu naglasila tri stvari koje su izuzetno važne. Prva stvar koja je važna, a to je da će se probati riješiti, govorim namjerno probati riješiti jer ću malo pokazati kako je to u stvarnom životu odnosno malo reći kako je to u stvarnom životu, podzemni katastar. Dakle, ima zemalja koji vodi nadzemni i podzemni katastar i to tako imaju definirano svojoj regulativom. Hrvatska nije jedna od tih zemalja, Hrvatska to rješava drugačije. Možda oni među nama koji se sjećamo kad se je gradio pothodnik u gradu Zagrebu, jedna od ključnih stvari je bilo kako se to definirati. I zbog toga napor koji ovo Ministarstvo je napravilo Izmjenom i dopunom Zakona, a to je da se proba riješiti ono što je u podzemlju i da kao takvo se definira je hvale vrijedan, ali ćemo vidjeti kako to u stvarnosti Druga stvar je nešto što je možda, nije toliko ni u svom izlaganju ministrica naglasila, a ja cijenim da je izuzetno bitno, a to je utvrđivanje granica za kulturni krajolik. Kulturni krajolik je jedan novi pojam koji koristimo. Kulturni krajolik jednako tako govori o zemlji, govori o nekakvim vizurama, govori o nekakvim uvjetima i zbog toga je važno da to u Zakonu definiramo. I treća stvar koja je važna, a to je da se fizička osoba dobiva licencu. Do sad je ta procedura bila komplicirana, bila je teška. Zaista smo kapacitirali određene tvrtke koje se s tim bave da ponovo i ponovo određenu količinu dokumentacije dostavljaju, a zapravo licencu može dobiti fizička osoba. Licencu treba dobiti fizička osoba iz jednostavnog razloga što se ljudi školuju i dalje se educiraju za određena znanja i zbog apsolutno je nakon 20 godina što smo imali jedan način, dobro da se ovo rješava na drugi način. nekoliko rečenica o stvarnom životu. Prva tema koju su svi govorili ovdje, a to je tema prostorno-planske dokumentacije. Ja znam samo za relativno mali broj planova koji imaju kvalitetne konzervatorske podloge iz kojih se mogu iščitati sve ono što je potrebno iščitati za pravu informaciju našim građanima. Krajem 2013. godine je donesen novi Zakon o prostornom uređenju. On je stupio na snagu 2014. godine. Taj Zakon je dao mogućnost da se rade e planovi. Dakle, mi sad, možete vidjeti, nema ni jednog propisa u kojem ne govorimo o e dokumentaciji, u kojem ne govorimo o e arhivama, a u stvarnosti I onda kad je, između ostalog, bila želja da se rade i e planovi, razgovarano je i sa Ministarstvom koje je zaduženo za zaštitu kulturnih dobara, da vidimo kakvo stanje je s konzervatorskim podlogama da bi se one u konačnici možda samo ili skenirale i bile podloge svemu tome. Što u stvarnosti to znači? Dakle, samo da pojasnimo iz jednostavnog razloga što dobra želja e dokumentacije je dobra želja. U stvarnosti vam danas to znači slijedeće. Vi imate svoju katastarsku česticu, pogledate u plan i u plan vidite da je tu moguća gradnja. Iščitate iz plana što je moguće sad da vam pojednostavim, recimo dva kata. I onda vidite da je i to, da je gore, da je u zaštiti s aspekta Zakona o zaštiti kulturnih dobara. U planu nemate niti jedan drugi pokazatelj, morate otići do nekakvog projektanta, taj vam projektant mora složiti nekakvo idejno rješenje i vi s tim idejnim rješenjem idete u nadležnim ured da vam oni propišu propozicije koje ćete poštivati. Onda se iza toga projektira. Za te stvari možda i ne treba lokacijska i građevinska dozvola. Smisao e planova, odnosno e-dokumentacije i konzervatorske dokumentacije je da vama ili vi ili projektant ili netko može odmah iščitati smjernice i uvjete. Ali, kompjuter samo pokazuje ono što mi u kompjuter stavimo. To vam drugim riječima znači, sve ovo što danas imamo, sve ovo što je danas po ladicama, sve ono što je danas u konzervatorskim uredima, sve ono što je danas u restauratorskim službama treba posložiti. I za to treba vremena. Dakle, 2014. je bio razgovor da se to krene. Dakle, mi smo, kraj je već 2018., u 5 godina znamo da se nije napravio veliki pomak. Ministrica je u svom uvodnom izlaganju, usput budi rečeno, zaboravila sam reći, a svaki put kad ministar dođe braniti Zakon, ja to nekako posebno naglasim s dva aspekta jer to znači da je stalo ministru do Zakona i do toga da taj Zakon bude donesen, a s druge strane znači da ministar u krajnjoj liniji poštiva saborske zastupnike i dolazi tu pred njima govori, pa da ne propustim priliku, to obično uvodno kažem. Dakle, da se vratimo na e-dokumentaciju. Za to treba vremena. Ministrica je rekla kraj iduće godine. Tu je jedan pravilnik koji će to definirati. Da sad krenemo radit, mi za dio Hrvatske možemo to imati prije 3, 4 g. i to treba jasno reć. E sad, tu će se morati donijeti odluka, postoje dijelovi Hrvatske gdje je nešto intenzivirano izgradnjom, gdje su planovi nešto u boljem stanju, gdje je katastar u nešto boljem stanju, dakle tu će trebati donijeti odluku i neće moći sve odjedanput jer ako krene sve sve odjedanput, onda će biti ništa. Naravno ja ne mogu propustiti govoriti o ovom zakonu a da ne kažem za slučaj o kojem sam već nekoliko puta govorila sa ove govornice a to je grad Zagreb i Meštrovićev paviljon ili tzv. džamija. Radovi koji se tamo rade temeljem Zakona o gradnji, za to nije bila potrebna građevinska dozvola nego je trebao biti glavni projekt i prijava početka radova. U početku radova se odlučilo uređivati staze i zamijeniti gdje koja stepenica. Na kraju je maknuto 200 kamenih blokova koji svaki teže nešto manje od tonu i zamijenjeni novim kamenim blokovima. Bile su otvorene dvije teme. Jedna tema je da li je to odgovarajući kamen i ministarstvo se je u nekoliko navrata ocijenilo i reklo da je to odgovarajući kamen ali druga tema je odgovarajuća projektna dokumentacija. Svi vi koji se vozite Zagrebom, prolazite oko džamije ili ćete proć, malo pogledajte kako to izgleda i malo pogledajte što se tamo radi. Tamo se radi točno ono što gospodin Bandić želi radit, on pokazuje da može, da hoće a i građanima Donjeg grada pokazuje da ga je baš briga za njih jer to nije njegovo biračko tijelo i on to jasno poručuje svim svojim nastupima i svim svojim načinima načinima govorenja o tome. Ja sam Ministarstvo kulture pitala što se tu desilo i koja su mišljenja izdana i dobila sam odgovor koji je bio prije ljetne stanke da su dakle suglasnost zamjena kamena na vrstu kamena ali da nije dostavljena adekvatna projektna dokumentacija i da tu projektnu dokumentaciju treba dostaviti u ministarstvu, kad sam to pitala u Gradskoj skupštini, vidi čuda, baš taj dan kad sam to pitanje postavila u Gradskoj skupštini je navodna dokumentacija dostavljena u ministarstvo. Što zapravo hoću reći? I pitanje koje sam ministrici postavila je pitanje vezano uz inspekciju. Dakle riječ je o radovima na zaštićenom objektu koji je zaštićen sa svim aspekta, koje je jedno od memorijskih slika Zagreba kad bi trebali u po noći ili rano ujutro reći što su vam memorijske slike Zagreba, rekli bi vjerojatno katedralu, vjerovatno HNK, ja pretpostavljam Trg bana Jelačića, spomenik kralju Tomislavu i sigurno bi u tih 5 bilo i Meštrovićev paviljon ili tzv. džamija. Kad se rade radovi na nečem takvom onda poseban naglasak treba biti zaista struke, struku treba kontrolirati, ministarstvo obzirom na koaliciju koja je i tu i u gradu Zagrebu je žmirilo i ja tu zaista dio odgovornosti je na ministarstvu ali to je stvarni život i to se stvarno dešava. Radovi će pretpostavljam biti negdje do kraja godine gotovi, o tome sviđanju ili nesviđanju se uvijek može diskutirati šta se kome sviđa ali ono što je važno, važno je da je ministarstvo na cijeloj toj priči žmirilo. To pokazuje da ministarstvo i u nekim drugim stvarima žmiri ali o tome će biti tema neki drugi put. Ono što iz ovog zakona se iščitava vrlo bitno je ono što bi trebale biti aktivnost, a te aktivnosti su zaista za kvalitetnijim konzervatorskim podlogama jer kvalitetne konzervatorske podloge mogu biti i podloga za kvalitetno prostorno planiranje. Od 556 općina i gradova u RH, svi imaju donesen prostorni plan uređenja općine i grada. I svi imaju nešto vezano uz zaštitu kulturnih dobara i u prostornom planiranju jednako tako imaju neki procesi. Proces koji je trebao biti slijedeći a to ovaj zakon omogućuje i dobro je da je naglašen, a to je kvalitetne konzervatorske podloge koje će na taj način riješiti pojedine nedoumice. Mislim da se tu u jednom trenutku postavilo jedno pitanje to je ruševina pa bih ja vezano uz ruševine nešto rekla. U Hrvatskoj mi zaista smo svjedoci pogotovo u krajevima koji su bili devastirani u ratu, ostatak ruševina. Te ruševine su opasne za život i zdravlje ljudi. početka 2014., postoji Zakon o građevinskoj inspekciji i komunalnoj inspekciji koja govori o tome da jedinice lokalne samouprave, prvo i osnovno treba vlasnik ukloniti, ali ako vlasnik ne ukloni, a utvrdi se da je to opasno po život i zdravlje ljudi, onda to jedinice lokalne samouprave uklanjaju iz svog proračuna i sjedaju na vlasništvo koje je ili se upisuju na tu nekretninu odnosno na zemljište i to funkcionira. Postoji samo jedan dio u kojem to nije tako, kada je objekt zaštićen sa aspekta zaštite kulturnih dobara, onda to nije moguće. Stoga mislim da je ovo poruka evidentno u ovu izmjenu i dopunu zakona nije moguće, hitna procedura je i nije se odnosilo na tu temu ali je možda poruka ministarstvu koje je već išlo, dakle već ste imali izmjene i dopune zakona, sjednite sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, probajte iznać model, izmijeniti dva zakona, dakle jedan je Zakon o građevinskoj i komunalnoj inspekciji a drugi je vaš, iz jednostavnog razloga, dakle nije svud sve isto. Negdje je u pitanju zaista tako vrijedno da ćete se vi odlučiti, ja tu apsolutno razumijem struku konzervatora, netko sa strane gleda i njemu je isto. Opasno po život, opasno po zdravlje, nisu svi objekti u istom statusu, neki su stvarno se ne može dopustiti da se sruši iz jednostavnog razloga jer smo bespovratno bespovratno onda se nekako oprostili od svoje prošlosti ali neki od tih objekata bi se zaista mogli srušiti jer je pitanje koliko oni više sa aspekta zaštite kulturnih dobara jesu i pitanje je tko više ima novaca, ima sredstava da to vrati u nekakvo pristojno stanje. Prema tome tu treba uzeti nekako glas zdravog razuma i vidjeti o čemu je riječ, ali potaknuta kolegom koji je to spomenuo, mislim da je vrijeme da se i o tome razmisli iz jednostavnog razloga što su to naše situacije, ako ostane ruševina još malo, nećete više imati ni što štititi jer će se samo od sebe urušiti, ali pritom uvijek može stradati netko od ljudi što može biti naravno pogubno i nije dobro. Mi sve zakone koje sada donosimo i sve zakone koji su u saborskoj proceduri, dio njih ima uvijek ta tema gospodarstvo, dio njih uvijek ima temu demografiju, ali svi imaju i svi se zaklinjemo u e, e građane, e dozvole, e planove, e konzervatorske studije, a onda pak e arhive. Onda kad ja pitam imate e arhivu, to znači da nemate papirnatu arhivu, kaže a ne, ne, ne, ne, ne imamo mi papirnatu. Mislim da je došlo i svi rade, naručuju određene i naručuju određene sustave koji će im rješavati, odnosno staviti njihove podloge na taj način u primjenu. primjenu. Mislim da je došlo vrijeme, dajte se svi sjednite, dajte da se to radi jedno obrazno na jedan način jer ovako će rezultat toga biti da će svatko imati svoj sustav i neće biti međusobno kompatibilni. O čemu hoću reći? Kad se rade e konzervatorske podloge, onda se one moraju raditi u sustavu koji je primijenjen za e planove, da ne ispadne da ćemo imati konzervatorske podloge koje će biti u jednom sustavu, planovi u drugom sustavu. To znači ministarstva, kolege iz ministarstva, sjednite, dogovarajte se i probajte da prijedloge koje dobijemo međusobno usklađeni i primjenjivi jedni drugima. Hvala. Idemo na petu raspravu kluba zastupnika, ujedno i zadnja rasprava, klub zastupnika, poštovani kolega Stjepan Čuraj, u ime HNS-a. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Klub HNS-a dakako prihvatit će ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, naravno nekoliko stvari bih želio malo više istaknuti i pojasniti. Prije svega, ono što je dobro apsolutno i što moramo odmah pozdraviti i općenito, ne samo što se tiče ovoga zakona, nego cijele intencije koja nam mora biti iz vlade pa i ovoga Sabora je rasterećenje daljnje svako administrativno naših poduzetnika i građana. I na ovaj način u dvije odredbe se to direktno radi, prije svega kada govorimo, i to je ministrica uvodno rekla da se pojednostavlja postupak dobivanja dopuštenja za obavljanja poslova, za zaštitu i očuvanju kulturnih dobara, odnosno produženja licence koja se ukida, koja je bila svakih pet godina, koja opet određene određene pretpostavke povlačilo sa sobom što se tiče svih prikupljanja mogućih papira, kako mi to volimo reći. Naravno i ono što sam u replici istaknio i pravo prvokupa koji se mijenja članak 37., odnosno člankom 5. ovoga zakona, tu bi samo imao jednu nadopunu ili sugestiju, ako je uopće moguće to, pa ćemo vidjeti ako možemo i amandmanom nadopuniti. Naime što se tiče prava prvokupa, naši sugrađani koji su imali određene stanove, koji su nekim kompleksima ili kuće, područja koja pod zaštitom, znali su da moraju pribaviti prethodno odricanje prava od prvokupa kod prodaje prodaje tih stana, to je rok od 60 dana i najčešće jedinice lokalne samouprave, ako je riječ o gradovima i županijama, to i dostave u nekom roku, međutim da li danas Ministarstvo državne imovine, prije toga DUDDI, .../Govornik barem prema mojim saznanjima nikada to rješenje ne izda, nego šutnjom administracije, istekom roka se smatra da je onako prešutno .../Govornik se ne razumije./..., odnosno da se prešutno odobrava. I naravno to onda kod prometovanja nekretninama izaziva određene vremenske konsekvence i oko cijene, oko prodaje, ako se nekom žuri i ne može čekat to, onda odustane od kupnje itd. i to apsolutno se ovime pozdravlja, samo nadam se da će to pravo iskoristit se i na državnoj razini jer tu je zapravo najveći srž problema. No međutim u članku 5. koji se odnosi na dodatke članka 19. stavak 19, odnosno 19a točno kod stavka 4 kaže dostave rješenja iz stavka 1 ovog članka obavlja se objavom na mrežnim stranicama, pardon, sad sam prešao na sam ovaj sljedeći najbitniji dio te teme, a to je što se tiče članka u kojem, ono što sam i postavio pitanje, govorimo o upisu definiranom zapravo građevine arheološkog značaja koje se nalaze ispod površine zemlje. Naime, ono što je bitno da da i čak istaknuto da je problem u samom uvodu da je ono što sam ja i napomenuo, da posljedica primjene načela jedinstvenosti nekretnine i ono što mi ovdje radimo zapravo za građevine i objekte ispod površine zemlje uspostavljamo posebno pravno uređenje i sada znači to rješenje koje se izdaje temeljem članka 19 u stavku 4 kaže da dostave rješenja se obavlja objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. Ja bih ovdje volio da se to nadopuni, ako može, da se strankama u postupku dostavi pismenim putem, zašto? Jer odmah sljedeći članak kaže da će se dostave rješenja smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave. Znači neke zainteresirane stranke, da li su to jedinice lokalne samouprave, vlasnici, svi oni koji su upisani možda u česticu u katastru, naravno nitko možda ne gleda, nit će pratiti što se objavi na mrežnim stranicama, a teku određeni zakonski rokovi za pravne lijekove po tome rješenju. To bi značilo da se ostavi članak 5, nek se smatra da je rješenje uredno dostavljeno, ali nek se dostavi obveza da se mora i pismenim putem onima koji su navedeni, koji bi mogli biti stranke u postupku, da na taj način su oni obaviješteni i pismenim putem, bilo to jedinice lokalne samouprave, privatni vlasnici, svakog do kog se može iz javnog nekog registra dobiti podatak ako se njegova involviranost na toj čestici, da li netko ima zalog na neku nekretninu, ne znam što će sa time biti. Ako je neka privatno vlasništvo, pa je netko digao određenu hipoteku na tu na tu česticu, na to vlasništvo, a mi ispod njemu oduzimamo jedan dio koji je zaštićeno arheološko dobro. Ne znam jel ima uopće takvih primjera, pa bih ja volio zbog nekih daljnjih da se evo, jednostavno i tima da se uvrsti taj dodatak zapravo da se i pismenim putem obavijeste sve stranke koje su u postupku odnosno koje su navedene po predmetnoj čestici, kad se govorio o građevini. mislim da je jasno zbog čega jer naravno da pravni lijekovi imaju svoje i .../Govornik se ne razumije./... rokove i subjektivne i objektivne i mislim da bi ovdje udovoljili svim tim rokovima. Ono što se pogotovo u praksi događa, što bih volio skrenuti pozornost. Mi svi znamo da vlasništvo obvezuje. Imamu situacije u kojem su određena zaštićena dobra, da li industrijske baštine ili bilo čega, su manje-više da li zbog rata ili nekih drugih stvari, a nisu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i države, praktički ruševine i predstavljaju opasnost za građane, za svoju okolinu i one bi zapravo da nisu zaštićene trebale biti predmet rušenja. Naravno, ne smije ih se srušit, ali vlasnik nema sredstava da to obnovi na način na koji to propisuje struka. I dolazimo u jednu pat poziciju gdje nešto predstavlja opasnost, poduzimaju se neke mjere zaštite, potpore itd., da zbilja se to ne uruši, a s druge strane vlasnika obvezujemo da to ne smije, s jedne stane ga obvezujemo da mora ukloniti, a s drugim zakonom, odnosno ovim Zakonom da ne smije uništiti kulturno dobro. I to je taj dio u kojem moramo to razgraničenje možda je malo jasnije napravit, u kojem dijelu tu dolazi država i kaže ovo je ako ja kažem da je ovo zaštićeno kulturno dobro, onda ja preuzimam na sebe određenu odgovornost. Da li osim prava prvokupa kod određene, mi znamo da imamo i određene zakonske alate što se tiče eksproprijacije odnosno izvlaštenja, da li na to, da li to primijeniti ovdje? Ako netko nema mogućnosti da se brine o svim vlasništvu na način koji to zakonski treba da udovolji svim zakonskim aktima, onda da država dođe. Ja ne znam jel to pravno moguće, ali sigurno treba razmisliti. Evo, to je ono što se događa u praksi. Ja znam sigurno za recimo određene građevine na području Vukovara, pogotovo u vlasništvu Borova d.d. gdje su ratom devastirane i doslovce predstavljaju opasnost da se počnu urušavati. Naravno, tvrtka nema sredstava da to obnovi, a ne smije srušit kao što bi trebala, recimo da to nije zaštićeno kulturno dobro. Ono zaključno, sigurno da ovim Zakonom što se poboljšava je apsolutno prihvatljivo i to ćemo pozdraviti. Klub HNS-a će upravo zato i prihvatiti,

tu dvojbeno što se tiče takvih stvari. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je na redu poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Kolegice i kolege, ministrice. Kao što sam već naglasio, apsolutno podržavam izmjene i dopune ovog Zakona iz više razloga jer se pojednostavljuje način dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, olakšava se pravni promet nekretninama, inventurne knjige javnih muzeja postaju dio Registra kulturnih dobara RH i ne treba kulturna dobra objavljivati u Narodnim Novinama. Pojednostavljuje se postupak dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara na način da se navedeno dopuštenje izdaje fizičkim osobama, muzejska građa stječe status kulturnog dobra upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja itd. Međutim, u samom uvodu uputio sam vam bio pitanje vezano za zavičajnu zbirku prvenstveno iz slijedećeg razloga. Naime, kao načelnik općine pokrenuo sam arheološka iskapanja još tamo negdje 2001. godine. Od 2003. do 2018. su znači bila baš sama iskapanja, a dvije godine prije toga su bila probna. od tada do danas prošlo je 17 godina, izredalo se 6 Vlada, 7 ministara i mi smo došli do cilja, do izrade projekta prezentacije .../Govornik Pronađeni su brojni vrijedni nalazi iz različitih prapovijesnih razdoblja koja pripadaju lasinjskoj, vučedolskoj, .../Govornik Pronađeno je mnoštvo keramičkih posuda, novca, vrčeva, tanjura, lula, jednostavnih reljefnih .../Govornik se ne razumije./... Pronađeno je vrlo zanimljivih metalnih nalaza, čavala, lokota, ključeva, srebrnog i brončanog novca, strijela za samostrel, puščane kugle, dijelova mačeva, mamuza i naravno, posebno treba napomenuti brončanu ružu vjetrova do sad nezabilježen nalaz u ovim krajevima. Naravno da ih svih tih razloga je i aktualnom općinskom vodstvu doslovno neprihvatljivo da svi ti nalazi nakon 17 godina truda i rada završe igdje van područja općine Visoko. Međutim, nije se tu stalo. Općina je osnovala i jednu udruge .../Govornik se ne razumije./... koja svake godine u u 10. mjesecu, znači svaku prvu subotu u 10. mjesecu prikazuje oživljenu povijest 1590. godine. Ove godine je već 13. po redu ta manifestacija. Naravno pozivam i ministricu i njezine suradnike, sve ovdje prisutne da nas ove godine posjete. Zbog čega sve to govorim? Zato jer naša domovina ima najveći udio u BDP-u od turizma, 19,6%. jedini mjerljivi podaci vezani za turizam su broj noćenja. Broj noćenja je 95,1% na moru, u Zagrebu 2,5% i kontinentu 2,4%. I sad vidimo kolika je mogućnost upravo ovom djelu a najveći promotori domovine a samim time i turizma su kultura, prirodne ljepote i šport i stoga smatram da upravo ovaj segment, pogotovo kad su u pitanju mala mjesta, male sredine jer nema općine koja nema svoju crkvu, neki arheološki lokalitet ili nošnje da se prezentiraju i iskoriste u turističke svrhe a samim time da se potakne i razvoj tog kraja. Kada govorimo o području županije, na području županije kada je u pitanju arheologija a mislim varaždinske županije, kada je u pitanju arheologija i arheološki nalazi, imamo istraženih, djelomično istraženih i uopće neistraženih 87 lokaliteta a 121 lokalitet jer pretpostavljeno da je arheološki lokalitet. Svega ih je 31 zaštićen, od 3 preventivna i ako sam uzmemo u obzir da ih postoji oko 200 a svega 30-ak ih je zaštićeno, postavlja se pitanje koliko će nam trebati vremena da istražimo sve te lokalitete. A sada je svaki sedmi zaštićeni. A kad govorimo o etnološkoj baštini, narodu i nošnjama, tu moram naglasiti da je sve prepušteno amaterima, entuzijastima odnosno kulturno umjetničkim društvima. Stoga pozdravljam i ponovno naglašavam ove izmjene i dopune ali naglašavam da ministarstvo se treba daleko više ekipirati, garantiram da vam fali ljudi na terenu. konzervatorski odjel u Varaždinu nema etnologa, ja smatram da ga treba imati i trebalo bi bar još tri dodatna arheologa da se uopće ovo registrira da postoji. Stoga evo pozdravljam napore ministarstva i molim da vodite brigu d bi svakako trebalo daleko većim brojem ekipirati ekipu prvenstveno naglašavam zbog turističkih potencijala. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Stričaku. Imamo jednu repliku, poštovan kolegica Vesna Bedeković, izvolite. ja ću se vama pridružiti u vašoj želji da i naravno podupirem vas u vašoj namjeri da promovirate važnost vođenja brige i skrbi o kulturnim dobrima kad su u pitanju manje sredine i u tom smislu ću osim što podržavam vaše namjere, istaknuti da između ostaloga i Zakonom o muzejima koji smo imali neki dan na na saborskoj raspravi je predviđen, ja bi rekla pojednostavljeni način rješavanja odnosno pitanja uspostave statusa kulturnog dobra u kulturnog dobra u inventarnu knjigu muzeja a jednako tako i pojednostavljen je način osnivanja muzeja kao ustanove u sastavu upravo u manjim sredinama kako bi se olakšala mogućnost očuvanja kulturnih dobara u manjim sredinama. Hvala lijepo. Pa kolegice Bedeković, apsolutno se slažem s vama, nemoguće je očekivati da će u malim sredinama doći do velikog industrijskog razvoja, to je po meni suvislo ali upravo te male sredine se moraju osloniti na ono čime raspolažu a to je svakako prirodne ljepote, kultura, športski događaji, manifestacije a tu svakako kad govorimo o kulturi ulaze i sakralni objekti i kulturna dobra, etnološka baština, narodne nošnje, običaji, tradicija. Pa evo podržavam i vašu raspravu ali i napore ministarstva, hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Željku Jovanoviću. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo ministrice, pomoćnice ministrice, poštovane kolegice i kolege. Ja ću na početku samo podsjetiti, mislim da to do sada nismo spomenuli da je 2018. g. između ostalog proglašena i europskom godinom kulturne baštine i upravo je evo, 2018. g. i prigoda i vrijeme da se i Hrvatska ponovno, dakle da promisli o podizanju standarda zaštite svojih kulturnih dobara jer upravo na spoznaji o vrijednosti vlastitih kulturnih dobara je zapravo spoznaja o vlastitom kulturnom i nacionalnom identitetu i naravno sve to skupa je povezano sa spoznajom važnog mjesta koje Hrvatska kada je u pitanju nacionalni i kulturni identitet i naša hrvatska kulturna i nacionalna baština, ima među ostalim ostalim zemljama koje su članice EU-a. I evo ako se prisjetimo, ministrica je u svom uvodnom izlaganju napomenula da je prvi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara nakon uspostave samostalne RH donesen 1999. g. u međuvremenu do danas je prošao nekoliko noveliranja, ali jednako tako moramo biti svjesni da vrijeme u kome živimo zahtjeva prilagođavanje dakle različitim situacijama koje imamo u praksi i zato na jednoj generalnoj razini pozdravljam naravno i podupirem pojednostavljenje procedura različitih koje se ovim zakonom predlaže. I jednako tako ono što smatram jako bitnim, smanjenje administrativnih pritisaka, a jednako tako i spuštanje pojedine specifične problematike na razinu pravilnika, upravo zato da se možemo prilagođavati vremenu i da ne moramo svako malo ići u izmjene zakona. Dakle u tom smislu držim da je takav pristup puno operativniji. Između ostaloga ovaj zakonski prijedlog ide na hitnu proceduru i iz tog razloga, između ostaloga što je potrebno ovaj ovaj zakon uskladiti sa Zakonom o muzejima i Zakonom o knjižnicama i tu nekako vidim i smatram da se radi o jednom sustavnom, cjelovitom pristupu, dakle .../Govornik se ne razumije./... s pojedinim zakona, nego idemo usporedno s nekoliko zakona koje donosimo u vrlo kratkom vremenskom roku, upravo da bismo sustavno i cjelovit riješili pojedinu problematiku, koliko je god to moguće. Kad je u pitanju Zakon o muzejima, prije svega pitanje uspostave stanja kulturnog dobra za muzejsku građu, Zakonom o muzejima je uređeno na drugačiji način, a prema ovom našem zakonskom prijedlogu o kome raspravljamo danas, muzejska građa stječe status kulturnog dobra upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja, a ne temeljem rješenja Ministarstva kulture. S tim da je inventarna knjiga dio registra, time dakle ako ne idemo više na izdavanje rješenja od Ministarstva kulture smanjujemo, dakle idemo, ukidamo objavu u narodnim novinama omogućavamo upis u registar kulturnih dobara koji će se kao javna knjiga voditi, biti javno dostupan na mrežnim stranicama ministarstva. Upravo tu vidim pojednostavljenje procedure i smanjenje administracije. Što se pak tiče Zakona o knjižnicama koji nam je evo danas i na saborskom odboru, vrlo brzo će doći u proceduru, tamo se predviđa, što pozdravljam doista, uspostavljanje knjižne građe kao kulturnog dobra upisom u katalog knjižnica, pogotovo kad su u pitanju jedinstveni i rijetki primjerci knjiga koje su nastale prije 1850. godine. Naravno ono što je još, koliko mi vrijeme dozvoljava smatram potrebno važnim istaknuti, a već je bilo riječi, ja ću samo ponoviti i još jednom naglasiti, one odredbe kojima se rješava pravni status građevina od arheološkog značenja, uključujući i rudarske i slične objekte kod kojih su od interesa za RH, a za koje nije riješeno pitanje upravljanje i korištenja zbog neriješenih vlasničkih odnosa, što je zapravo posljedica primjene načela jedinstvenosti nekretnine, u onom slučaju kad se te građevine i objekti nalaze ispod površine zemlje, a kada vlasnik nije vlasnik nije RH. Smatram da će se ovim zakonskim prijedlogom pokušati riješiti vlasničko pravni odnosi i urediti pitanje vlasništva i upravljanje na takvim objektima. Kao primjer je istaknuta kompleks Dioklecijanove palače koja je upisana na listu svjetske baštine i za koju je donesen zaključak Vlade RH u 8 mjesecu, ako se ne varam ove godine. I ne samo, ovo je bio samo jedan primjer. Podsjetimo se da Hrvatska ima priličan broj sličnih primjera, osobito kad se radi o rudnicima, sličnim objektima primjerice rudnik Labin u Istri i još neki slični primjeri. Ono što smatram osobito važnim, još jednom naglasiti da su riješeni vlasničko pravni odnosi, jedan od uvjeta za nominiranje naših kulturnih objekata na Europske fondove smatram da će ova zakonska rješenja ubrzati neke procedure i omogućiti prijavu što većeg broja naših kulturnih dobara na europske fondove. Jednako tako bilo je riječi o pravu prvokupa, dakle konkretno članak 5. kojim se mijenja članak 37. postojećeg zakona. Također smatram da će se u praksi time znatno olakšati pravni promet nekretninama koje imaju status kulturnog dobra i da će se one situacije u kojima je bilo riječi gdje je kao vlasnika imamo RH, dakle neke procedure ubrzati, barem što se tiče odricanja prava prvokupa. koliko mi vrijeme dozvoljava, vezano za način utvrđivanja kulturnog dobra, dakle već sam rekla, smatram da će se procedure pojednostaviti na način da se na temelju stručnog vrednovanja vrši upis kulturnog dobra u registar, čime se skraćuje postupak, dakle ne idemo na rješenje, pojednostavljuje se. I ono što smatram osobito bitnim, a već je bilo riječi o tome pa ću samo kratko ponoviti, važno dakle uvođenje definiranja kontaktne zone kulturnog dobra, dakle onih kulturnih dobara koje se upisuju u listu svjetske baštine, odnosno svjetske ugrožene baštine i koje su pod zaštitom UNESCO-a. smatram da je definiranje suština definiranja kontaktne zone zapravo mjere zaštite i ja bih rekla preventiva i utvrđivanje mjera zaštite na način da se jasno i unaprijed odredi što se može, a što se ne može raditi u prostoru koje je koje je određeno kao kontaktna zona. I na kraju što se tiče licenciranja za rad kulturnim dobrima, koja se do sad dakle licenca morala obnavljati svakih 5 godina, što je naravno za poduzetnike bio vrlo kompleksan i kompliciran postupak opterećen brojnim administrativnim poslovima, smatram da je ovo zakonsko rješenje koje predviđa trajnu licencu ali na drugoj strani i propisuje razloge zbog kojih kojih ta licenca može biti ukinuta, puno bolji način i puno bolje rješenje od obnavljanja iste licence svaki 5 godina i naravno puno jednostavnije rješenje za naše poduzetnike. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Bedeković. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovana kolegica Sanja Putica, izvolite. **Putica, Sanja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene ministrice, cijenjena pomoćnice ministrice. Dosta je do sada rečeno o izmjenama i dopunama ovoga zakona. Dopustite ćete mi da osim ovih generalnih ili općenitih posljedica koje će proizaći donošenjem ovoga zakona budem pomalo i subjektivna i posebno se osvrnem na posljedice ovoga zakona koje se tiču grada Dubrovnika koji je zapravo jedna zaštićena spomenička cjelina na popisu svjetske baštine UNESCO-a i koja zaista sa iščekivanjem očekuje donošenje izmjena i dopuna ovoga zakona. Posljedice koje će općenito proizaći iz donošenja ovoga zakona naravno je definiranje kontaktnih zona kulturnih dobara koje se upisuju u listu svjetske baštine ili u listu ugrožene svjetske baštine i za navedenu zonu utvrditi će se način zaštite koja će se ugraditi u prostorne planove te na taj način osigurati zaštitu samog kulturnog dobra. Donošenje prijedloga novih, tzv. buffer ili kontaktnih zona kako ih nazivamo u ovome zakonu posebno je dakle izraženo u povijesnim cjelinama kao što je primjerice grad Dubrovnik. A znamo kako je i sam UNESCO na svom zasjedanju u lipnju usvojio zapravo prijedlog Ministarstva kulture o donošenju ovih kontaktnih i buffer zona. preduvjet da bi se ubuduće postupalo prema ovome prijedlogu zakona naravno je donošenje prostornih planova na, rekla bih tako lokalnoj, odnosno nižoj razini. Sami znamo da prostorni planovi, prvenstveno tu mislim na GUP, kao najveći od njih je zapravo jedan politički dokument najčešće koji se donosi u gradskim vijećima, naravno i dijelom u županijskim skupštinama. I po meni bi možda za određene prostore u RH trebalo kako bi se ipak djelom olakšalo lokalnoj samoupravi razmisliti i o mogućnosti donošenja planova nižeg reda, primjerice detaljnog plana uređenja određenih zona, primjerice u gradu Dubrovniku, ne u ukupnosti jer znamo da za donošenje novog prostornog plana treba više od godinu dana vjerojatno procedure jer sama javna rasprava traje doduše 30 dana ali cijela procedura donošenja novoga plana traje i duže. Ono što svakako tu treba podržati to je da investitor i ljudi koji namjeravaju ulagati u tim okolnim zonama, njima će zapravo procedura i olakšati jer će im iz tih planova prostornih biti potpuno jasno gdje su prostori na kojima se mogu raditi takve investicije, gdje nisu. Dakle unaprijed će biti određeno, tu više zatvaramo dakle prostor bilo kakvim mogućim malverzacijama. Također pozitivnim u ovome zakonu smatram i pojednostavljenje birokratskih procedura u pravu prvokupa. To što se gradovi, općine i sama država u jednoj skraćenoj proceduri može odreći prava prvokupa zato što ste …/Govornik se ne razumije./… u Ministarstvu procijenili da u pravilu jedinice lokalne samouprave i sama država jako rijetko se nalazi u situaciji da bi otkupila neku nekretninu. Međutim, moje je pitanje kada i postoje u određenim proračunima novci ili mogućnosti da bi se kupilo jeste li razmišljali o obrnutom mehanizmu da se zapravo ta procedura stavi u obrnutu situaciju odnosno da grad može na lakši način, u ovom slučaju grad Dubrovnik doći do određene nekretnine. Ono što je kolegica Bedeković također naglasila a važno je za daljnju proceduru prijave naših spomenika i dijelova kulturne baštine na europske fondove odnosno mogućnost njihovog efikasnijeg i boljeg obnavljanja naravno da je tu i samo pitanje vlasništva. A da ne govorimo o pojedinačnim vlasnicima koji mogu živjeti u određenoj zgradi i nekretnini, stanu koji su kupili primjerice prije 20, 30, 40 godina, njihov je stan na određenom arheološkom lokalitetu i do sad naravno nisu imali jednostavnu mogućnost da taj stan ili kupe ili prodaju ili ulažu u njega, ako hoćete i energetski ga obnove. I u tom smislu naravno da ovaj zakon zaista olakšava svim našim građanima koji imaju takve probleme. Kada gledate definiciju, samo da se kratko vratim na ovu kontaktnu ili buffer zonu, kada gledate samu definiciju buffer ili kontaktne zone kaže se da su namjere njezina donošenja ne samo sprječavanje daljnje devastacije prostora oko zaštićenih kulturnih dobara nego svakako i onečišćenje okoliša koja je jedna vrlo aktualna tema ovoga našega vremena, sama zaštita stanovnika određene spomeničke cjeline. I evo uz to moje kratko pitanje vama, svakako pozdravljam donošenje izmjena i dopuna ovoga zakona. Kažem, posebice za ona kulturna dobra i one zaštićene spomeničke cjeline koje su do sada bile prilično nedefinirane. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Putici. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovana kolegice Putica, vi ste u nekoliko navrata u vašem izlaganju spomenuli da ste iz Dubrovnika, spominjali Dubrovnik kao jedan grad koji se ima s čime podičiti a niste spomenuli jedan primjer dobre prakse, evo sada imate priliku se ispraviti a radi se o Društvu prijatelja dubrovačke starine. Znači jedno društvo koje je stvarno primjer dobre prakse ali ne samo u hrvatskim razmjerima nego svjetskim i europskim. I bilo bi jako lijepo da se je i malo više pozabavilo upravo sa ovakvim primjerima i u okviru ovoga zakona jer ako postoji jedan primjer gdje jedna udruga građana na volonterskoj bazi može o svom nasljeđu, svom gradu, volonterski isključivo brinuti na pravi i adekvatan način onda je upravo to Dubrovnik i Društvo prijatelja dubrovačke starine. Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. Odgovor, kolegica Putica, izvolite. **Putica, Sanja (HDZ)** Evo cijenjeni kolega Zekanoviću, nisam htjela namjerno izdvajati da se ne kaže jer nemaju svi gradovi, sve spomeničke cjeline sreću da imaju jedno takvo društvo koje se bavi kontinuiranom i stručnom obnovom obnovom spomeničke baštine. Međutim, u Dubrovniku imamo danas još nekoliko zaklada koje zaista žele svoj novac ulagati u obnovu spomeničkih cjelina a naravno da bi bilo lijepo da i u ostalim krajevima Hrvatske postoji udruga građana koja se na ovakav način bavi obnovom jer je veliko pitanje što bi se Dubrovniku do danas dogodilo sa njegovom spomeničkom baštinom pogotovo sa zidinama da nije bilo Društva prijatelja. Zahvaljujem na odgovor poštovanoj kolegici Putici. Slijedeća replika poštovana kolegica Vesna Bedeković, izvolite. Kolegice Putica, drago mi je da ste u svojem izlaganju spomenuli Dubrovnik i razumijem naravno vašu subjektivnu vezu s Dubrovnikom jer dolazite iz tog područja i drago mi je da ste između ostaloga prepoznali zakonsku odredbu uređenja, određenja kontaktne zone kulturnog dobra upisanog na listu svjetske baštine Dubrovnik, zapravo cijela gradska jezgra je spomenik kulture i drago mi je da ste prepoznali ja bih rekla i nazvala institut kontaktne zone kao alat sprječavanja devastacije spomeničke cjeline, alat koji je povezan i s donošenjem prostornih planova pa i planovima detaljnijeg uređenja koje spominjete kao mogući prijedlog što jednako tako poštujem upravo kako bi se uredile prije svega mjere zaštite, preventiva i jasno unaprijed odredilo što se smije a što se ne smije u kojoj kontaktnoj Slijedeća replika poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice Putica, spominjali ste u par navrata upravo pravo ovoga prvokupa koji je reguliran ovim zakonom u članku 37. i tu su dobri primjeri i Dubrovnik i Split iako će ovaj članak 37. olakšati i pravni i platni promet vezano za prvokup i za nekretnine ali mislim da je važno naglasiti da je bitno i samo planiranje otkupa posebice od gradova i županija jer se događa često na gradskim vijećima i županijskim skupštinama da upravo radi financijskih sredstava se odustaje od prvokupa a u vrijednim sredinama kao što su Split i Dubrovnik definitivno potrebno planiranje, tako da unaprijed osiguramo određena sredstva i ostajem za vrijedna nalazišta, za vrijedne nekretnine koje su na području naših gradova. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Bačiću. Odgovor kolegica Putica, izvolite. Evo kolega Bačiću, naravno, i sama kao vijećnica u gradu Dubrovniku smo nekoliko puta donosili odluke o tome treba li grad kupiti određenu nekretninu ili ne treba. Mislim da gradska vijeća najbolje ili županijske skupštine mogu procijeniti je li im određena nekretnina od od značaja ili nije, a što se tiče planiranja u samome proračunu lokalnih jedinica, naravno da je to Dubrovniku, Splitu posebno potrebno zbog cijena nekretnina koje su na našem području. Isto tako vrijedno je naglasiti kako je čini mi se prije dvije godine, donesen je bio Zakon o poticanju investicija i upravo je i taj zakon u nekom djelu pokrenuo to nekretninsko tržište danas u RH pa se nadam naravno da je ovaj zakon i cijeli paket zakona koji je došao iz Ministarstva kulture samo jedan pozitivan nastavak. Zahvaljujem na odgovoru poštovanoj kolegici Putici. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvažena gospođo ministrice. evo, nekako se potrefilo da ja govorim odmah iza kolege Putice jer za razliku od nje i gospodina Zekanovića, ja o ovom primjeru o kojem ste imali prilike govoriti, nemam baš najbolje mišljenje a nemaju niti moje kolege iz grada Dubrovnika sa kojima sam pripremao današnju raspravu. Dakle, danas raspravljamo o Zakonu o zaštiti kulturnih dobara. Raspravljamo o nekim njegovim aspektima ali čini mi se da smo cijelo jutro zaobišli ono što je bitno a to je primjena ovog zakona u praksi a za mene zakon koji ostaje mrtvo slovo na papiru nije zakon uopće i upravo zbog toga želim govoriti o nečemu što za razliku od mojih prethodnika smatra, primjerom loše prakse a to je način na koji se brinemo o jednom od najvažnijih kulturnih dobara u RH, dakle onom što smo prethodno čuli Dubrovačkim zidinama i u osnovi o nebrizi države i grada Dubrovnika za njihovu zaštitu. Naime, i tu treba to točno reći i detaljno spomenuti o čemu se radi, Dubrovnik i pazite udruga građana Društvo prijatelja Dubrovačke starine, sklapali su počev od 10. studenoga 1998. pa do 14. prosinca prosinca 2017. g., ugovore o održavanju i korištenju gradskih zidina i nakon toga tri dodatka tom ugovoru kojima je grad Dubrovnik povjerio gospodarenje gradskim zidinama, ponovit ću, zaštićenim kulturnim dobrom, udruzi građana Društvo prijatelja Dubrovačke starine. Istim je pravnim poslovima DPDS-u omogućena naplata ulaznica za gradske zidine, naravno, ako nekome nešto povjeravaš da upravlja time, povjerit ćeš mu i da od toga ostvaruje prihod, čim je DPDS-u omogućeno ostvarivanje ogromnog prihoda. Treba li spomenuti da će DPDS već slijedeće godine ulaznice povećati sa 150 na 200 kn pa će prihod rasti. Međutim poštovane kolegice i kolege, a zašto o tome govorim po ovoj točci dnevnog reda je jer se radi o dobru od nacionalnog značenja kojim bi valjda, barem ja kao pravnik mislim da je to tako, trebali upravljati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara a to je zakon o kojem upravo sada, upravo po ovoj točci dnevnog reda raspravljamo. A što me posebno ponukalo da o tome otvorim raspravu? Činjenica da odredbe Zakona o zaštiti kulturnih dobara koje bi trebali regulirati način na koji se primjenjuju ugovori između grada Dubrovnika i DPDS-a a koji se ne poštuju ovim ugovorima koje sam spomenuo, nisu predmet izmjene i dopune. Što znači da Ministarstvo, da Vlada RH znači da te odredbe trebaju ostati na snazi. Konkretno, čl. 43. a. utvrđuje se koncesija kao način stjecanja prava na gospodarenje kulturnim dobrima, a čl. 43. b. definira da se koncesija daje na temelju provedenog, pazite sad, javnog prikupljanja ponuda. To piše u Zakonu. Taj Zakon je usvojio Hrvatski sabor i Vlada RH ne predlaže izmjene ovih odredbi Zakona. Međutim, poštovane kolegice i kolege, u ovom slučaju javno prikupljanje ponuda nije provedeno. Također, u ovim odredbama koje sam prije spomenuo, propisano je da se koncesija isključivo daje na određeno vremensko razdoblje, a gle čuda, ni to se ne primijenjuje u slučaju ovih ugovora koje sam prije citirao. Ponovit niti čl. 43. a, niti čl. 43. b. nisu predloženi kao predmet ovih promjena. A jedno od najvažnijih kulturnih dobara je u režimu upravljanja koji te odredbe Zakona ne poštuje. Mi danas možemo govoriti o ovome Prijedlogu Zakona, slušao sam do sada pohvale kolega koje dolaze iz svih klubova zastupnika, bilo iz opozicije ili pozicije. Mi se možemo složiti da je ovo što je ministrica danas predložila dobro, ali ja vas pitam čemu to, ako mi te odredbe Zakona nećemo poštovati kao što ne poštujemo ove koje već sada imamo. Ja vas pitam zašto se trudimo kada u slučaju najvrednije baštine koju RH ima nismo u stanju osigurati provedbu Zakona. Zašto se trudimo kada u pitanju najvrednije baštine koju imamo ne osiguravamo transparentno upravljanje i gospodarenje kulturnim dobrima. Ja vas pitam zašto udruzi građane omogućujemo ostvarivanje ovakvog profita umjesto da se pobrinemo da se kulturnim dobrima upravlja na odgovarajući način kako bi ona ostala našim nasljednicima na isti način kao što smo ih mi primili od naših predaka. I sada, slušao sam ovdje da se hvali jedna udruga građana Društvo prijatelja dubrovačkih starina, moje kolegice i kolege iz Dubrovnika s kojima sam imao prilike pričati nisu toliko puni pohvale, ali dobro. To je očito stvar pogleda. Međutim, ja ću postaviti pitanje. Ako je to idealan način upravljanja kulturnim dobrom, što ne valja u načinu upravljanja kulturnim dobrima, a i Pula ima nešto malo vrlo lijepih, vrlo značajnih kulturnih dobara koje se vrši pute, primjerice Arheološkog muzeja. Institucije koja je pod direktnim nadzorom RH, institucije koja ima upravno vijeće gdje se provodi kontrola koja podnosi svoje izvještaje o radu, institucije koja ima zaposlene profesionalce koji itekako znaju kako se brinuti o kulturnim dobrima i koja iz moje perspektive, rekao bih malo transparentnije nego DPDS upravlja kulturnim dobrima koja se nalaze na području grada Pule. Poštovana gospođo ministrice, govorio sam o povredama Zakona o kojem sada raspravljamo. To nije jedini Zakon koji je povrijeđen ugovorom koji su sklopljeni između grada Dubrovnika i DPDS-a. Povrijeđen je primjerice čl. 391. Zakona o vlasništvu, ali to nije predmet današnje rasprave pa ću se suzdržati od daljnje elaboracije. Ali ću vam svejedno postaviti jedno pitanje koje je u stvari vrlo jednostavno i odgovor na njega je vrlo jednostavan, a to je hoćete li osigurati da se možda najvrednijim kulturnim dobrom koje postoji na području RH, a to je spomenička cjelina grada Dubrovnika u okviru koje se nalaze dubrovačke zidine, koja je zaštićena od strane UNESCO-a upravlja u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, konkretno u skladu sa odredbama članaka 43.a, 43.b tog Zakona. Jer ako nećete, onda sve ovo što smo do sada radili, sve ovo što smo do sada govorili nema nikakvog smisla. Hvala vam. Zahvaljujem poštovanom kolegi Peđi Grbinu na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Poštovana kolegica Sanja Putica, izvolite. kolega Grbin, meni je drago da se vi brinete za očuvanje spomeničke baštine grada Dubrovnika, ali mi je žao da ste izgubili onda svoj autoritet u SDP-u jer su vaši vijećnici u gradu Dubrovniku upravo jednoglasno glasali za potpisivanje ovakvog ugovora sa Društvom prijatelja dubrovačke starine. Inače vas moram upoznati s činjenicom da odnos između dijeljenja prihoda od ulaznica na zidine u gradu Dubrovniku se dijeli u omjeru 60:40. 60 pripada gradu Dubrovniku, a 40 Društvu prijatelja je svih 40% koje im se dijeli od prihoda dužno i ulaže ponovno u obnovu istih tih zidina i svih ostalih spomenika koji im se dodijele. Zašto je to tako? Zato što se upravo kroz godine i godine, desetljeća njihova postojanja dokazalo da su oni Društvo stručnjaka koje kontinuirano bez volonterski i koje na jedan najviše mogući stručan način upravlja obnovom te spomeničke cjeline. Kad govorite o primjeru Pule, meni je drago da vi… **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovana kolegice. Odgovor, poštovani kolega Peđa Grbin. **Grbin, Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice, vidio sam da ste se konzultirali tijekom rasprave, ali niste se očito konzultirali dovoljno pa niste odgovorili na ono pitanje koje sam vam postavio. Zašto nije osigurano odnosno postavio sam ga ministrici, ali ste vi odlučili na to odgovoriti. Zašto nije osigurano da se taj ugovor sklopi u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara? Ako je Društvo prijatelja dubrovačkih starina najbolje za upravljanje zidinama, onda ne bi bilo nikakvog problema da se sukladno čl. 43.a. Zakona o zaštiti kulturnih dobara proveo postupak javnog prikupljanja ponuda. Pa onda nek pokažu da su najbolji jer u protivnom ja ne vidim koji je smisao, ja ne vidim koji je smisao da donosimo zakone. Ja ne vidim koji je smisao da raspravljamo uopće o ovome ako ono što smo donijeli i što je na snazi nećemo poštovati. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru poštovanom kolegi Grbinu. Slijedeća replika, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani kolega Grbin, slažem se s vama ako postoji zakonska neusklađenost, da se to treba ispoštovati. Međutim, kod vas, ovdje nisam u vašem izlaganju čuo niti jednu riječ da ste pohvalili rad društva. A ja mislim da svatko onaj tko dođe u Dubrovnik, pa vidi zapravo što se Dubrovnikom dešava dan danas, itekako je ponosan na to društvo, entuzijasta, rodoljuba, domoljuba razumije./… koji već od 1952. g. od Lukše Beritića, ako se ne varam, volonterski, bez naknade obnavljaju svoj grad. Tako da, složiti ću se s vama u onom dijelu, ako zakonska regulativa nije usklađena, da ju treba uskladiti, definitivno i tu ste u pravu, međutim, i kod davanja zakonskih prijedloga i kod ovog zakona, treba imati na umu, da ovakav primjer dobre praske, treba podržati, njegovati, očuvati stimulirati, što god hoćete. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Zekanović, vrlo je jednostavno, zakonom je propisano nešto, mi to jednostavno nismo ispoštovali i to naravno onda otvara pitanje što sve stoji iza takvog raspolaganja novcem. Prije nekoliko dana dubrovačke zidine, su zabilježile, ako se ne varam milijuntog posjetitelja. Cijena ulaznice je u ovoj godini iznosila 150 kn, u sljedećoj g. se povećava na 200 kn. Jasno vam je ako imamo milijun posjetitelja po cijeni od 150 ili 200 kn o kakvim se iznosima radi. I onda ako u zakonu stoji, a stoji, da se javnim dobrom, to nije samo Zakon o kulturnim dobrima, nego i Zakon o vlasništvima, upravlja na jedan način, a to nije provedeno, jasno vam je zašto to otvara pitanja i jasno vam je zašto ja ta pitanja moram postaviti. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Grbinu na odgovoru. Sljedeća replika, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Grbin, mislim da je jako bitno i važno da ste istaknuli da povijesne cjeline u gradu Dubrovniku, moraju se t tretirati kao nacionalno dobro, jer jesu nacionalno dobro, a ne da se reguliranje njihovog upravljanja, regulira

stvari. Zakon donosimo da bi ga poštovali, zakon je propisao određeni način transparentnog upravljanja javnim dobrom, koji je još k tome kulturno dobro, najviše razine zaštite koju RH i međunarodne institucije imaju. Dakle, ovdje se radi o zaštiti od strane UNESCO-a. Ako smo propisali za to određeni tretman, ako smo za to propisali, javno prikupljanje ponuda, ako smo to propisali drugim zakonom, da se time raspolaže javnim natječajem, onda to moramo provoditi. ako ministarstvo smatra da bi to trebalo promijeniti, onda je na ministarstvu, da uputi u proceduru zakon, i da u obrazloženju zakona kaže, zašto za dobro ovakvog značenja,

Gospodine potpredsjedniče, pa evo, budući da je bilo postavljeno izravno pitanje, zamolila sam za riječ. Sve što ova Vlada radi i sve što Ministarstvo kulture radi, radi u skladu sa zakonom i vaše potpuno neutemeljene insinuacije, da bismo mi kršili zakon, ja vas molim, da ako smatrate, da mi kršimo zakon, izvolite to prijaviti. Kao i svaki građanin, tako i saborski zastupnik. Ovo što ste iznijeli, a rekli ste kolegice i kolege iz Dubrovnika su me upozorili, bilo je predmetom, pustih rasprava u javnosti, tijekom mandata Vlade koju ste vi podržavali, vaše Vlade, pa ste u ovom Saboru, išli navrat na nos, manjiti ne ovaj zakon, nego drugi zakon, zakon koji govori specifično o području Dubrovnika, temeljem toga, što su vaše kolegice i kolege, valjda koji su vas sada informirali i tada vas informirali, pa kako je taj zakon završio, pao je na Ustavnom sudu. Mi ćemo morati ići u izmjene i dopune tog zakona, zato da bi ispravili ono što je srušio Ustavni sud, na temelju upravo tih poruka, poruka, koje ste vi danas iznijeli, vaših kolegica i kolega iz Dubrovnika. Ako je nešto nezakonito, ja ću prva biti da me se na to upozori, da to sankcioniramo, u ovom slučaju što se tiče zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, nije prekršen. Vi znate da su tada bile podnesene niz prijava onima koji su za to zaduženi. Jesu li ih oni procesuirali, nisu, kada će. Ako vi imate neka nova saznanja i to možete, ali mislim da zaista nije korektno, da nam govorite, ovdje u raspravi o zakonu i zaštiti očuvanju kulturnih dobara, da Ministarstvo kulture, ne postupa sukladno zakonu. Na kraju ono što moram istaknuti, primjer upravljanja, kakav postoji u Dubrovniku, je nešto što je dobar primjer prakse, koju su prepoznali i međunarodne organizacije, a to se spominje i u određenim izvješćima UNESCO-a, spominje se u popravnom dokumentu, koji prati razradu strateških smjernica, vezano uz zaključke odbora UNESCO-a, spominje se uz strategije zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koja je na snazi iz 2011. g. znam da je zastupnik Zekanović to spominjao, jer i u Šibeniku, postoji jedno iznimno vrijedne civilne inicijative, koje su zapravo se uključile u obnovu i znam da razmatraju, da bi po nekom slučnom modelu možda sudjelovali u očuvanju kulturne baštine u gradu Šibeniku i mislim da kada imamo primjere dobre prakse, da onda moramo razmišljati o tome, kako te primjere dobre prakse u okviru naših zakona i propisa očuvati i unaprijediti, a ne zapravo, na temelju, evo vi kažete kolegice i kolege iz Dubrovnika, ja ne znam, tko su te kolegice i kolege iz Dubrovnika, i ako smatraju da je bilo kršenje zakona, zašto onda te kolegice i kolege, nisu možda pisali Ministarstvu kulture. Dakle, ja za vrijeme mojih 2 g. mandata, nisam ni od kolegica i kolega iz Dubrovnika, ni od bilo koga drugog, dobila bilo kakvu upozorenje, da bi bilo tko, bilo u Ministarstvu kulture, bilo u gradu Dubrovniku, bilo u društvu prijatelja, dubrovačke starine krše zakona, a ponavljam, ovo što ste vi iznijeli, potaknulo je bilo izmjene jednog drugog zakona, koje onda, kao što dobro znate, odredbe tog zakona Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj ministrici gospođi Nini Obuljen Koržinek na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo ministrice, kao što vjerujem da znate, ministarstva su kao središnja tijela državne uprave, zadužena za nadzor, nad radom jedinice lokalne samouprave iz njihovog područja djelokruga. Stoga vam ja sada i kao saborski zastupnik i kao građanin upućujem jedno upozorenje, stavljam vam na dužnu pažnju, da je ugovor o održavanju i korištenju gradskih zidina i dodaci tom ugovoru, koji je iz '98. pa do prosinca 2017. g. sklopljen protivno odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konkretno čl. 43a. i 43b. koji govore o koncesiji i načinu davanja te koncesije. Pa vas pozivam da u okviru svoje nadležnosti, ispitate da li je to točno, te ako je točno, da poduzete mjere kako bi se ti ugovori uskladili sa zakonima. Hvala. Poštovani gospodine zastupniče, zahvaljujem se primila sam na znanje vaše razmišljanje. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj ministrici na odgovoru. Sljedeća rasprava, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministrice, poštovane kolegice i kolege. Drago mi je da se kolega Peđa uključio s ovom temom, ja ću se malo nadovezati, pa ću i kasnije o onome što mi je bilo prvotno ideja govoriti. Kada govorimo o društvu prijatelja dubrovačke starine, rekao sam i ponoviti ću, radi se o jednom iznimno lijepom primjeru dobre prakse, koje je ministrica istaknula, da čak iz inozemstva, gledaju taj primjer upravljanja kulturnom baštinom, kao dobar primjer koji treba njegovati. Znači od 1952. g. do dan danas, to društvo funkcionira volonterski i to moramo njegovati. Kolega složiti ću se s vama po drugi put, ako postoji neka zakonska neusklađenost, to treba napraviti, s tim da smo mi ovdje, ovaj Dom je da donosi zakone. Poštovana ministrice, kada je kolega Grbin, s kojim se ja svjetonazorski stvarno ne slažem gotovo u ničemu, ali ovaj put mu moram reći, stvarno da je u pravu. Ako postoji neusklađenost, a prema vašom repliciranju, odnosno, razgovaranju, ja vidim da je on tu u pravu, ajmo to riješiti. I nemojte, evo ja ga čak moram braniti, kažete insinuacije, za njega, ma nije stvar u insinuacijama, on vas je sada upozorio i ne treba vam više pisati. Ova sjednica je javna, transparentna, snima se, on vas je upozorio na jedan problem, ajmo pomoći društvu prijatelja dubrovačke starine, da i dalje rade ovo što rade. Ja nisam da ide 60% gradu Dubrovniku, ja bi da sve ostaje društvu, da društvo, kako je desetljećima upravljalo fortifikacijama grada Šibenika, pardon Dubrovnika, neka nastavi i dalje. Jezik mi je poletio, hvala vam što ste se sjetili mog Šibenika, tako i u Šibeniku postoje udruge, udruga koja se pokušava kopirati taj jedan model dobre prakse. Dubrovački model, nažalost, to je uvijek nekako teško je kopirati najbolje, ali to je onaj putokaz kojim se društvo Juraj Dalmatinac, društvo očuvanja šibenske baštine pokušava kretati. Dakle, ispravimo to, uskladimo, pomognimo društvu. Ja bi se navezao dalje. Kada govorimo o evo vi kažete prijavite. Ja sam korektno ministrice vama prijavio nedavno nešto, preko medija i vi ste mi odgovorili da lažem. Ja ću vam sada ovdje osobno, ovako, nije u 4 oka, ali vidimo se, opet prijaviti jednu stvar i ne insinuiram, nego ću vam sada, evo imam dovoljno vremena, reću ću vam, opipljive dokaze, za jedan propust, ste vi mene nazvali kroz medije lažljivcem i rekli ste da ja ne govorim istinu. A ja u svom životu stvarno nastojim govoriti uvijek istinu, ako nešto propustim, nije namjera, nego je bilo slučajno. Dakle, Ministarstvo kulture je kroz svoj program financiralo, kulture, naglašavam, financiralo jedan festival, a taj festival je zloupotrjebljavao novac, na način da je u okviru festivala da je u okviru festivala održano potpisivanje političke deklaracije stranaka, srodnih kolegama s moje desne strane Grbinu i Jovanoviću, znači socijalističke radničke partije, radničke fronte, nove ljevice, ako se ne varam Oraha i Laburista, ako sam koga stavio viška, neka mi ne zamjeri. Vi ste upozoreni na to, evo, drugi put vas upozoravam, pa sam dobio reakciju da to nije istina. Dakle, novac koji ste vi dali organizatori festivala Fališ, trošen je nenamjenski, za promociju političkih stranka, za organiziranje organiziranje političke platforme, što nije dopustivo. Nažalost niste samo vi, koji ste to financirali svojim novcem, odnosno, našim novcem, nego je i Ministarstvo zaštite okoliša, preko nacionalnog parka Krka, također i grad Šibenik, pa također i turistička zajednica grada Šibenika što nije dopustivo, nije dopustivo. Ja vas sada ovaj put upozoravam, neću vam pisati više, nego vam kažem ministrice, riješite ovaj problem. Ovo je veliki problem koji vi ignorirate i ne insinuiran, nego ovo su činjenice koje su takve kakve A sada bih zapravo se malo vratio na ono što je bio povod moga izlaganja. Rekao sam vam na početku u samoj replici na vaše izlaganje. Nažalost, bez obzira na Zakon koji u načelu nije loš, imamo jako mnogo propusta. Vi sa svojim izlaganjem spomenuli jedan pojam interpolacija. A interpolacija dopušta svakom konzervatoru u bilo kojem odjelu Ministarstva kulture, bilo gdje u RH da interpolira što god hoće odnosno da ako ga ako ga nije briga, ako je aljkav ili zlonamjerno da devastira kulturnu baštinu. Ne postoje jasna pravila. A danas mi možemo interpolirati, ja govorim prvenstveno o svom Šibeniku, bilo što, bilo gdje. Imamo 100 primjera u mom Šibeniku tzv. interpolacija koje su blagoslovili konzervatori, a zapravo se radi o devastaciji povijesne kulturne baštine mog grada, mog Šibenika. I ponovit ću, provjerite, ne insinuiram nego sam i bio u korespondenciji s vašim Ministarstvom. Upozorio sam na nedopustive anekse dogradnje, vi ćete reći interpolacije, koji su prošli s vašim blagoslovom, blagoslovom vašeg Ministarstva. Tako je. Spomenuo sam i jedan banalan primjer u jednoj kratkoj replici od minutu i ne mogu sve ni reći. I primjer i sladoleda koji se prodaje na katedrali Sv. Jakova, UNESCO spomenik. Vi ste rekli da je to problem koga? Komunalnih redara. Pa ja mislim da vaši konzervatori koji tu svaki dan jedu i ližu sladoled moraju biti prvi koji će to u konačnici prijaviti komunalnim redarima jer se oštećuje spomenik koji je zaštićen od strane UNESCO-a, a ne to ignorirati. Imamo situaciju da, ja ću konkretno, govorimo o zaštiti kulturnih dobara, gdje imamo, pravi se Disneyland. Kad se već fasadiraju kuće u povijesnoj gradskoj jezgri, one se ne fasadiraju na način kako je izvorno, vapnenom žbukom na žlicu. Ne znam da li je to vaše područje. Znam da nije, vi dolazite iz područja glazbe. Ali evo, pitajte kolege koji su stručni u tom polju. Znači, betonske žbuke gletane gleterima s crvenim, zelenim, narandžastim, peach boja, to nije ono što je izvorno u gradu Šibeniku. To je nedopustivo devastiranje povijesne gradske jezgre grada Šibenika. Na nekoliko kuća u Šibeniku su vaši konzervatori dozvolili stiroporske fasade na izvorne kamene fasade. U povijesnoj gradskoj jezgri grada Šibenika. Govorite o buffer zoni. U buffer zoni stare povijesne gradske jezgre grada Šibenika imali smo i kino Tesla preko stoljeća staro, secesijska zgrada. Nije bila preventivno zaštićena. Zašto nije ja ne znam, vi morate znati. Danas je srušena. Napravljen je parking na njezinom mjestu. Nitko iz Ministarstva nije rekao riječ. Nažalost, nema dovoljno vremena da vas upozorim sa svom mogućom devastacijom, nebrigom i aljkavošću vašeg Ministarstva u mom gradu Šibeniku. Od vrtnih patuljaka na katedrali, do interpolacija betonskih čudovišta u povijesnoj gradskoj jezgri, već ću vas pitati ovako. Što biste vi napravili da netko u povijesnoj gradskoj jezgri grada Dubrovnika oboja kuću u peach boju i stavi na nju stiropor sa dozvolom Ministarstva kulture? Ili da digne još jedan kat novogradnju? Da negira postojanje pete fasade, da žbuke koje su stare tek koje desetljeće proglašava izvornima, a zanemaruje lijepi uredni kameni slog ispod. Da pravda svoje ponašanje skupim troškovima odnosno velikim troškovima ulaganja u povijesnu gradsku jezgru odnosno u neku nekretninu. Ne bih vam bio u koži jer je puno posla pred vama. Ali ja ću vam reći, bez obzira što se u nekim stvarima ne slažemo kao oko ovoga .../Govornik se ne razumije./... što je bilo. Ovdje vas pozivam, apeliram, budite malo žešći. Riješite ovaj problem. Ovo nije problem samo mog Šibenika, ovo je problem svih gradova na jadranskoj, mediteranskoj obali u našoj domovini. Riješite ga jer nažalost, velike investicije uslijed turizma ugrožavaju ono što je nama najvrjednije, naše naslijeđe, našu baštinu. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. I ime Vlade, poštovana ministrica, gospođa Nina Obuljen Koržinek, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Zekanoviću, ako mogu ja bih sad samo kratko odgovorila na jedan dio vaše rasprave, a onda ću u završnoj riječi objedinjeno i na ovaj drugi drugi dio gdje ste konkretno govorili o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i o njegovoj primjeni, a ovdje bih samo kratko odgovorila uz unaprijed ispriku ako je izvan procedure, ali i vi ste govorili o nečemu što nije dio rasprave o ovom Zakonu, pa vas uputiti da sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture raspisuje natječaje, određuje i raspoređuje sredstva. Sukladno tom Zakonu usvajaju se kriteriji i rade kulturna vijeća, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima. Tako je kulturno vijeće za novomedijske kulture podržalo jedan festival koji se održava u gradu Šibeniku sve sukladno Zakonu i sukladno pravilima i ti organizatori festivala će po završetku i sukladno zakonski utvrđenom i ugovorom utvrđenom roku dostaviti izvješće iz kojeg ćemo mi vidjeti jesu li sredstva iskoristili za ono što su prijavili, dakle za aktivnosti svog festivala. Ako je netko tijekom nekog, bilo kojeg festivala pozvao neke svoje kolege prijatelje, suradnike, političke istomišljenike i iskoristio platformu tog festivala da šalje neke političke poruke, nisam nikad rekla da lažete jer ja tu riječ ne koristim, onda sam samo upozorila da nije to isto kao da smo mi to financiranje, to okupljanje financirali i to i vi jako dobro znate. Dakle Ministarstvo kulture je financiralo jedan festival a u zemlji u kojoj postoji sloboda okupljanja, ne može priječiti niti zabraniti bilo kome da na taj festival bilo koga pošalje i šalje bilokakve poruke a ono što nije istinito, nije istinito da je takvo okupljanje i te poruke i tu aktivnosti financiralo Ministarstvo kulture, to znate i vi, to znam i ja, pa evo i sad se u javnosti puno govori isto tako o nekim prosvjedima i o tome tko će gdje biti i kako ljudi imaju slobodno pravo okupljanja i to nije nešto što uređuje bilokoji zakon koji je u nadležnosti Ministarstva kulture, pa se moj komentar odnosio na to, a hvala vam na ovim drugim komentarima vezano uz zakon, ja ću u završnoj riječi dati jedan pregled aktivnosti Ministarstva kulture koji ide upravo i na rješavanje nekih nedorečenih postupanja i neujednačenih postupanja

Tri replike ste iskoristili i nažalost ne mogu vam dati riječ, iskoristili ste tri replike. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Rekao sam već u ime kluba da klub SDP-a podržava ovaj zakon, imam nekoliko primjedbi koje su mi došle s terena pa želim skrenuti pažnju na njih. Dakle, kao i kod ovog zakona i u nekim drugim slučajevima, bilo bi dobro da pokušamo uskladiti donošenje zakona pa da izbjegnemo i hitne postupke, prema tome, mogli smo istovremeno donositi Zakon o muzejima i ovaj zakon, često se to događa, možda u planiranju donošenja zakonskih prijedloga da vodimo računa o tome. U članku 1. i članku 5. jedna od primjedbi koja je došla s terena tiče se terminoloških formulacija, naime navodi se da u prijedlogu zakona nalazimo novi termin građevine od arheološkog značaja koji nije u skladu s postojećom arheološkom stručnom terminologijom u kojoj postoji termini arheološki lokalitet, arheološko nalazište, arheološki slojevi i strukture, stratigrafske jedinice i sl. dok pojam građevina od arheološkog značaja na taj način može unijet pravnu nesigurnost jer će se korištenjem neadekvatne terminologije u zakonu otvoriti prostor različitom tumačenju a samim time i valorizaciji arheoloških nalazišta. Drugo što se ističe u članku 2. prijedlog određivanja granica kulturnog krajolika, umjesto dosadašnjeg određivanja propisom katastarske čestice je razumljiv i logičan međutim, opisno određenje granica kulturnih krajolika, vodotoci, ceste, pruge i dr. otvara mogućnost pravne nesigurnosti jer se položaj vodotoka u postupku uređenja može izmijeniti kao i cesta i drugi oblike infrastrukture pa stoga budućnosti može se dogoditi da granica kulturnog krajolika se pomiče tijekom vremena što nije prihvatljivo. I u članku 4. koji smo između ostalog i pohvalili govoreći o Registru kulturnih dobara RH i brisanjem upisanih podataka vezano za Narodne novine. Naime, ističe se da neki objekti nisu na jednaki način navedeni u Narodnim novinama kao što je primjer pokretnih dobara koji se ne nalaze u javnom dostupnom spomenutom registru pa je pitanje na koji način će se to riješiti, evo hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Željku Jovanoviću. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana ministrice, poštovana pomoćnice. Evo kako smo vidjeli u ovih zadnjih par pojedinačnih rasprava, krenuli smo onako u lokalnom tonu tako da ću i ja nastaviti, spominjao je svako o svojoj sredini, od Šibenika, Dubrovnika, sva naša mjesta lijepa i gradove gdje se nalazi dosta kulturnih dobara tako da ću ja ići isto u tonu i spomenuti isključivo Split i što se s ovim zakonom rješava vezano upravo za Dioklecijanovu palaču i Dioklecijanove podrume. Mislim da ovim izmjenama Zakona o zaštitit i očuvanju kulturnih dobara ne samo da rješavamo problematiku Splita u zadnjih 30 g. nego mislim da što se tiče upravljanja i očuvanja Dioklecijanovih to je težnja gradskih oca i težnja građana Splita još i od don Frane Bulića, našega oca hrvatske arheologije još od 1903. g. Ali evo upravo o težnjama i ovoga ministarstva i vama ministrice, ali i nove gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom, mislim da smo ovim zakonom tj. ovim prijedlogom izmjena došli do određenih rješenja koje će uvelike pripomoći oko zaštite naših kulturnih dobara, posebice važnih arheoloških nalazišta. Bitno je podsjetiti da prije donošenja ovih izmjena i drago mi je da je krenulo i u tom tonu od zadnjih lokalnih izbora, znači prije godinu dana, nova gradska uprav u gradu Splitu se uhvatila u koštac ove problematike, znamo da su Dioklecijanova palača i Dioklecijanovi podrumi itekako bitni i da su jezgra samoga Splita i da su jako bitni u samom očuvanju ali naravno i potencijalnom iskorištavanju i kao kulturno dobro ali naravno i u pospješenju same turističke ponude grada Splita tako da je i sam grad Split krenuo u izradu jednog prijedloga zakona koji ste vi i dobili a to je Zakon o vlasništvu, očuvanju, obnovi i upravljanju podrumima Dioklecijanove palače kako se u Splitu taj zakon popularno zove lex Dioklecianis pa ćemo mi malo i prihvatiti da je i ovaj zakon na temelju toga, tako da ćemo ga ubuduće vjerovatno i na taj način zvati. Drago mi je da je moja pojedinačna rasprava zadnja prije završnog obraćanja ministrice jer je ministrica i i u uvodnom izlaganju počela upravo o Dioklecijanovim podrumima tako da nadam se da će u završnom obraćanju se osvrnuti koliko će to dobra donijeti za grad Split. Znamo da je sjednica vlade u Splitu bila 4. svibnja 2018. godine i ja neću čitat cijelu odluku sa same sjednice, nego ću pročitat samo prvu rečenicu koja kaže: Za rješenje spornih pitanja vlasništva, obnove i upravljanja podrumima Dioklecijanove palače, gradu Splitu potrebna je stručna pomoć vezano uz rješavanje vlasničko pravnih odnosa. Mislim da je tada premijer zadužio i ministricu kulture, ali i ministra pravosuđa da se uhvate u koštac s ovim. I vidimo nekoliko mjeseci, 4, 5 mjeseci nakon toga imamo ovaj prijedlog zakona koji itekako zadovoljava potrebu rješavanja ovoga pitanja. Što se tiče samoga lex dioklecianesa koji je imao određene odredbe zanimljive, ja ću ih taksativno ovdje navest, ali mislim da su one ugrađene i u par .../Govornik se ne razumije./... posebice u članku 6. i članku 19. ovoga zakona gdje je Split spreman definitivno preuzeti prava i obaveze vezano za Dioklecijanove podrume, a to je kako je navedeno i u samom tom dokumentu, a to je osiguravanje ljudskih, stručnih i financijskih kapaciteta, izrada projektno tehničke dokumentacije, izrada i i upravljanja projektima i investicijskim planovima, provođenje aktivnosti zahvata sa ciljem istraživanja, očuvanja i obnove održavanja podruma Dioklecijanove palače, osmišljavanje, upravljanje posjetiteljskih sadržaja, naplata ulaznica, sama promidžba, poticanje, podrška međunarodne suradnje. Znači sve moguće obveze koje mogu proisteći iz upravljanja tako velikoga i značajnoga kulturnog dobra. Ali ako ćemo se vratit malo u povijest, ako ćemo se vratiti u zadnjih 30 godina, da ne spominjemo 1903. navest ću i taksativno par primjera na koje Split kao grad naišao prilikom rješavanja ove problematike, prilikom rješavanja upravo vlasničko pravnih odnosa, ali i načina upravljanja same Dioklecijanove palače. Sami Dioklecijanovi podrumi, zapravo pravno kada su se gledali zapravo i nisu u punom smislu prava sami podrumi jer se nalaze iznad zemlje i u katastru i zemljišnim knjigama Dioklecijanove palače uopće ne postoji, postoje samo katastarske čestice i određeni ulošci nekretnina koje se nalaze iznad njih, a one su redom u privatnom vlasništvu. Grad Split je pokušavao na niz načina prije ovoga zakona riješit imovinsko pravne odnose, a nažalost zemljišnik je uvijek odbijao iste. Koja problematika se rješava upravo u ovim izmjenama i što je to najznačajnije, a to je da su upravo vlasnici nekretnina iznad podruma koji polažu pravo na podrumima ili pak vlastitom nebrigom ili ne održavanja svojih nekretnina ugrožavaju upravo ono što je najvrednije i ono što ovim zakonom definitivno trebamo zaštititi. Izmjenama zakona, ono što sam napomenuo, posebice člancima 19a, 19b koji predstavljaju definitivno u konačnici jedinu preostalu varijantu da se ovaj neprocjenjivi resurs koji je trenutačno u određenom pravnom vakuumu upiše u zemljišne knjige i da RH i grad Split u bliskoj budućnosti dobiju mogućnost značajnog ulaganja kroz EU fondove, ali istraživanja velikih djela podruma koji su ostali definitivno neistraženi. Šta se tiče samog očuvanja obnove i prezentacije spomeničke cjeline za koju predložene izmjene zakona po prvi puta donose pravni okvir osigurat će se osiguranje njezinih izvornih, urbanističkih, spomeničkih, umjetničkih i estetskih vrijednosti te u skladu s tim konstruktivno i namjensko osposobljavanje građevina za trajno korištenje i gospodarenje podrumima Dioklecijanove palače. Sadašnje stanje je definitivno i nedefinirano i neuređeno, ne može ponuditi gradu nikakvu cjelinu kvalitetnoga upravljanja svim vrijednostima i kulturnim dobrima kojima Dioklecijanovi podrumi nude. Moram napomenuti da su oni u velikom djelu još neistraženi, da sve to koči upravo imovinsko pravni odnosi, nećemo, ne moramo ni spominjat da čim vam nisu uređeni imovinsko pravni odnosi da je nemoguće iskoristit bilo koja sredstva iz EU fondova koje u ovom djelu bi itekako pomoglo da se takvi lokaliteti definitivno urede i da se više da se više iskoriste i u turističke, a normalno i u kulturne svrhe, ali i kočenja oko imovinsko pravnih odnosa sprečava nas i učinkovito provođenje same konvencije o zaštiti svjetske, kulturne i prirodne baštine te operativnih smjernica iz samog ministarstva i EU. U konačnici, U konačnici, velike pohvale ministrici na trudu i svim suradnicima koji su radili na ovom zakonu. Ovo je izvrstan primjer gdje se može kvalitetno prikazati sama ta vertikala vlasti kada se vidi potreba na lokalnoj razini preko ministarstava, vlade, osluškuje se, rješava se upravo ovakvim zakonskim prijedlozima u kratko vremena, napominjem sjednica vlade je bila u svibnju ove godine, sada smo na kraju rujna i ovo nam je po hitnom postupku u Saboru, znači upravo će se na ovakav način riješiti. Čestitke definitivno gradu Splitu na ustrajanosti, na upornosti, posebice gradonačelniku Opari je ovo iznimno značajno i koji je s ministricom konstantno bio u komunikaciji, razgovor da se ova tema što prije riješi. I mislim da nema definitivno bolje čestitke, ali poklona građanima Splita znamo da je Dioklecijanova palača na popisu UNESCO-ve svjetske baštine već 40 godina, dogodine je obljetnica upravo tog uvrštenja, tako da ovo je definitivno izvrstan poklon koji ćemo dogodine i na najbolji način proslaviti. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Ante Bačiću. Imamo završnu riječ u ime Vlade, poštovana ministrica, poštovana gospođa Nina Obuljen Koržinek. **Obuljen Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Na početku ovog završnog izlaganja bih se željela zahvalit svim klubovima na podršci. Drago mi je da su prepoznati napori Vlade koje smo uložili u pripremu ovih izmjena i dopuna koje možda opsegom nisu toliko velike ali kao što ste i sami istaknuli u mnogim dijelovima donose i ozbiljna rasterećenja i smanjuju procedure i sigurno da će poboljšati upravljanje i zaštitom kulturne baštine. Ja bih se kratko referirala na neka pitanja koja su postavljena u raspravi bilo kroz izlaganja klubova ili u pojedinačnim raspravama kako ne bi ista ta pitanja ostala neodgovorena. Vezano uz izlaganja kolegice Čikotić u ime Kluba zastupnika MOST-a moram odgovoriti na tvrdnju kako RH ima određene probleme u komunikaciji s UNESCOM, mislim da ta tvrdnja ne stoji, barem što se tiče mandata ove Vlade, mi smo ušli u vrlo aktivni dijalog i sve ono što je bilo uočeno ranije, posebno tu mislimo na situaciju vezano uz zaštićenu jezgru Dubrovnika, povijesnu jezgru Splita, odnosno Dioklecijanovu palaču i pitanje Nacionalnog parka Plitvice. Ubrzali Ubrzali smo izrade svih dokumenata koje se RH obvezala donijeti, u stalnoj smo komunikaciji. Mislim da sada imamo jednu kvalitetnu komunikaciju a to je preduvjet da se zapravo otklone bilo kakve sumnje u nepoštivanje odredbi konvencije. Što se tiče rokova za pravilnike, kao što sam i uvodno rekla, pravilnik koji se odnosi na licence zapravo je već prošao javnu raspravu i biti će vrlo brzo usvojen. Za drugi pravilnik je, mislim da je adekvatan rok od 6 mjeseci. On mora proći javnu raspravu i jako je važno da bude usvoje i Zakon o knjižnicama pa da to kroz jedan paket usvojimo. Što se tiče

naravno i kao bivša ministrica ona je ispravno uočila koje su to točke na koje smo htjeli staviti posebni naglasak, pitanje nadzemnog i podzemnog katastra, granice kulturnog krajolika, pitanje licenci. A što se tiče prostornih planova mislim da ne bi smjela otići iz sabornice a bez da se na to malo opširnije Ja ne mislim da je konzervatorska služba bezgrješna niti da nije bilo nekih krivih postupanja. I sa strane Ministarstva kulture u prošlim godinama nije napravljeno dovoljno kako bismo posebno u dijelu konzervatorskih podloga i izrade konzervatorskih podloga pripremili sve ono što je ključno da se donese adekvatna prostorno planska dokumentacija. Ja moram istaknuti da su kapaciteti naše konzervatorske službe dosta ograničeni, oni su možda bili dostatni za neko vrijeme prije povećanog broja investicija, prije otvaranja mogućnosti velikog broja projekata financiranih iz EU a svakako treba spomenuti da je konzervatorsku službu službu u velikoj mjeri opteretio i cijeli proces legalizacije koja sva sreća sad dolazi kraju. Međutim, mi smo mimo onoga što radimo kroz izmjenu normativnog okvira značajno uložili napore kako bismo upravo odgovorili na one primjedbe koje često dolaze iz različitih dijelova Hrvatske a to su nejednaka postupanja konzervatorske službe. U tom smislu moram reći da smo formirali stručne skupine koje pripremaju objedinjene smjernice koje se odnose na one najneuralgičnije točke na koje konzervatorski odjeli moraju i konzervatori moraju reagirati. Ponoviti ću ovdje to je pitanje dozvole nove gradnje u zaštićenim cjelinama, na to se referirao veliki broj zastupnika danas. Spomenute su 5. fasade dakle pitanje energetske obnove, dakle uopće pozicioniranje konzervatorske struke prema mogućnostima koje nam pružaju današnje tehnologije. I tu smo mišljenja s obzirom da veliki broj javnih zgrada, škole, vrtići, bolnice djeluju u zgradama koje su u okviru zaštićenih cjelina a mnoge i zaštićena kao pojedinačna kulturna dobra, da moramo napraviti određene iskorake a to su napravile i brojne europske države u smislu postavljanja standarda da konzervatori mogu postaviti ograničenja koja će zaštiti spomenik ali da se omogući energetska obnova. Mi smo u pregovorima sa nizom hrvatskih gradova Poreč, Zadar, Opatija, Rijeka, Mali Lošinj, Pula, Kutina, Oprtalj, Imotski koje planiramo sljedeće godine izraditi konzervatorske podloge i to u suradnji znači snaga koje postoje u tim gradovima i konzervatorskih odjela. Ovdje je bilo nekoliko komentara vezano uz dostupnost podataka iz našeg registra i u izlaganju klubova ali i u pojedinačnim raspravama. Tu moram reći da .../Govornik se ne razumije./...tako je naš središnji registar i taj se projekt radi na način da će biti povezan sa svim drugim elektroničkim registrima koji se vode u RH u prvom redu tu mislim na katastar i zapravo ćemo završetkom tog projekta stvoriti jedan, stvoriti preduvjete da se puno brže može doći do svih podataka koji su potrebni da bi se prišlo izradi konzervatorskih smjernica a onda i samom projektiranju. Bilo je riječi o pitanju prava, o pitanju prvokupa i moram reći da ćemo razmotriti možda čak mogućnosti da jednim vladinim amandmanom odgovorimo do petka do glasovanja na ove primjedbe i dobre prijedloge koji su izneseni u raspravi. I kolega Bulj, ali mislim da je još netko od zastupnika postavio pitanje rušenja kad se radio o kulturnim dobrima. Zastupnica Mrak-Taritaš je uputila nas je na usklađivanje Zakona koji uređuju pitanje pitanje građevinskih propisa i naših propisa. Tu doista možda postoji jedna mala neusklađenost i jedan, ja bih rekla možda i konzervativan pristup konzervatora koji kulturno dobro čak i kad je to kulturno dobro izgubilo svojstva kulturnog dobra zbog kojih je bilo zaštićeno i tu ćemo kroz ove smjernice koje sam navela na razini Ministarstva kulture dati preciznije upute kako postupati u takvim situacijama. Ne mislim da bi ono što je netko od zastupnika predložio, da se ide putem izvlaštenja, da bi to bio pravi put jer moramo otvoreno ovdje reći i država kao vlasnik, ali i jedinice lokalne samouprave nažalost imaju puno kulturnih dobara koje ne mogu adekvatno održavati, koje stoga ne mogu staviti u funkciju. Još nekoliko pitanja je bilo vezano uz konkretna postupanja u pojedinim gradovima. Gospodina Zekanovića sad nema. Ponavljam pitanje sladoleda, tendi i svih drugih događanja u povijesnim cjelinama koja vizualno narušavaju spomenik, ali ne ugrožavaju svojstva kulturnog dobra nisu u ingerenciji Ministarstva kulture. Međutim, za sva ova druga pitanja, dakle interpolacije, pitanje pete fasade, energetska obnova itd. mi ćemo kroz smjernice našim konzervatorima koje će, moram reći biti javne da ih mogu nadzirati gradovi, mislim u vrlo kratkom vremenu dovesti dovesti ih u situaciju da se usklade ta postupanja i da i naša postupanja budu puno transparentnija. Gospodin zastupnik Jovanović je postavio pitanje terminologije u slučaju građevina od arheološkog značenja. Doista, to je nova terminologija, ali upravo je zato uvodimo ovim Zakonom jer je bilo potrebno uskladiti uskladiti terminologiju sa onom koja vrijedi u katastru da bi se to moglo upisati. Isto tako, postavilo se pitanje granice kulturnih krajolika pretpostavljam u slučaju kada rijeke mijenjaju tok ili tako nešto. Međutim, prvo to se baš ne događa na dnevnoj razini, a drugo, kad se dogode takve neke situacije, onda smo mi dužni u svom registru uskladiti granice kulturnog dobra odnosno u ovom slučaju granica kulturnog krajolika. Treće pitanje je bilo pitanje dostupnosti podataka inventarnih knjiga za pokretna kulturna dobra. Vratila bih se raspravi koju smo imali u okviru Zakona o muzejima. Sad će biti u okviru zakona o knjižnicama i ovog Zakona upravo zbog toga što u ovom trenutku niti registri muzeja, a ni registri pokretnih kulturnih dobara koje vodi Ministarstvo kulture nisu javno dostupni, traže jako puno administrativnog napora da bi se registrirali, predložili smo jednu jednostavniju metodologiju, a onda ćemo kroz pravilnik o muzejskoj dokumentaciji i kroz ovaj pravilnik koji donosimo sukladno ovom Zakonu napraviti takvu kategorizaciju da jedan dio onoga što je registrirano kulturno dobro bude i javno dostupno, što će sve biti moguće završetkom ovog projekta koji sam spomenula koji se odnosi na ISKB. Bilo je još jedno pitanje vezano uz dostavu rješenja u slučaju uknjižbe građevina od arheološkog značenja, budući da je ex-lege arheološka baština vlasništvo RH i da je do sad nitko tko je na nuli, jedan, dva, tri iznad zemlje nije se mogao uknjižit na npr. podrum ili idealan dio rudnika ili nečega što se već nalazi ispod zemlje. Mislim da nema potrebe, evo u slučaju Splita to bi značilo tisuće, doslovno tisuće obavijesti svim suvlasnicima koji ni do sad, dakle niti se nešto u njihovom zemljišno-knjižnom statusu njihovih nekretnina mijenja. Ovom odlukom samo se uređuje status onoga što je do sada zapravo bilo, ako tako možemo reći ničije. I zadnje što sam željela, na što sam željela odgovoriti, a to je pitanje koje je kolega Stier postavio još, odnosno kroz formu replike, pitanje financijskih efekata. Mislim da je jako teško odnosno mi nismo niti u izradi ovog Zakona mogli ući u taj tip analize jer ovdje se ne radi o izravnim financijskim efektima u smislu da ćemo mjerljivo moći vidjeti koliko ćemo doprinijeti bilo našim građanima, bilo gospodarstvu, ali vrlo je lako procijeniti koliki će biti indirektni efekt smanjenja troškova koji proizlaze iz dosadašnjih iznimno opsežnih procedura. To se odnosi dakle, na pitanje za rješavanje pitanja investitora koji će u slučajevima ako obuhvaćaju kulturni krajolik sad moći razriješiti pitanje zaštite samo za onaj dio za koji se zaista proglasi zaštita, a ostalo će moći biti izuzeto. Pitanje koje možda minorno, objave u Narodnim novinama, međutim nije i to predstavlja određeni trošak. Smanjit će se pritisak na administrativne kapacitete kako Ministarstva kulture, tako i lokalnih vlasti vezano uz izdavanje dozvola. Veliko će rasterećenje biti poduzetnicima koji su nositelji dopuštenja za rad na kulturnim dobrima i kako mi to zovemo licencama jer oni neće morati prolaziti te doista komplekse procedure svake 4 g., prikupljati svu tu dokumentaciju, a onda ako mi ne uspijemo sve to na vrijeme procesuirati, oni su sada u situaciji da možda moraju propustiti neki natječaj za koji su se mogli javiti. Ono gdje očekujemo izravni financijski efekt pozitivan, to je sigurno u slučaju Dioklecijanovih podruma jer znamo da sa strane grada Splita već niz godina postoji intencija da se pripremi cjeloviti projekt obnove, da se ona aplicira, ja sa sigurna da je to jedan projekt koji može kandidirat kao strateški projekt za europska sredstva, osim toga, grad će kroz režim davanja tog prostora u legalnu upotrebu moći početi ostvarivati prohode koje će onda, mi smo sigurno ulagati u ostala kulturna dobra. Na kraju još se jednom zahvaljujem na svim prijedlozima a kao što sam rekla s obzirom na ova pitanja koja su pokrenuta vezana uz prvokup, prvokup, u Vladi ćemo se konzultirati pa možda postoji mogućnost da onda u petak sa jednim Vladinim amandmanom ako ga uspijemo adekvatno pripremit, odgovorimo i na te sugestije. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj ministrici Nini Obuljen Koržinek na ovoj završnoj riječi. Ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem još jednom poštovanoj ministrici kulture gospođi Nini Obuljen Koržinek na obrazloženjima konačnog prijedloga zakona i na odgovorima. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Prije nego što prijeđemo na slijedeću točku dnevnog reda, srdačno pozdravljam u ime svih saborskih zastupnica i zastupnika učenice i učenike Gospodarske škole iz Buja i studentice i studente Pravnog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike i računarstva te njihove profesore i

potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Odgovor, izvolite.

Hvala

Zahvaljujem predsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege.

žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako